Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak 1. prihvaća se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. 2. sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite se glasujmo.

Gordan (HDZ)** Prelazimo sada na raspravu kako smo i najavio o: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, prvo čitanje, P.Z. broj 6.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 Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, a u sljedećih nekoliko rečenica želim u ime predlagatelja istaknuti osnovne promjene koje ove izmjene i dopune sadržavaju, a namjera nam je i kroz raspravu u dva čitanja doći do najkvalitetnijeg mogućeg konačnog prijedloga zakona. Činjenica je da su u Hrvatskoj izvan sudske ovrhe postale učinkovite, te sve više istiskuju sudske ovrhe. S druge strane svakodnevna praksa pokazuje manjkavost sustava i mogućnost za zlouporabu. Namjera nam je ovim prijedlogom sustav unaprijediti, a osim toga u cilju zaštite socijalno najugroženijih građana, namjera nam je dodatno urediti institut ovrhe na nekretninama. Jedan od poteza koji se čine ovim zakonom je ukidanje drugostupanjskog odlučivanja od strane tročlanog vijeća prvostupanjskog suda koje odlučuje kao drugostupanjsko tijelo po žalbama protiv određenih odluka u Ovršnom postupku. Umjesto vijeća prvostupanjskog suda propisuje se pravilo da po žalbama u drugom stupnju postupak vodi i odluke donosi sudac pojedinac drugostupanjskog suda. Također ovim zakonom bi se dodatno zaštitilo dužnika, ovršenika, fizičku osobu u ovrsi na nekretninama na način da se uz dosadašnju mogućnost jednogodišnje odgode ovrhe na prijedlog ovršenika koji ima prihode ili imovinu kojom se može u cijelosti namiriti tražbina rukovoditelja daje pravo na odgodu odgodu ovrhe na isti rok i onom ovršeniku koji zajedno sa članovima svojeg kućanstva nema prihoda i imovinu potrebnu za namirenje troškova stanovanja. Ovrha se prema novome uređenju može odgoditi jednom a za vrijeme odgode ovrhe provesti će se radnja na temelju kojih ovrhovoditelj stječe založno pravo ili pravo namirenja na predmet ovrhe odnosno na prijedlogu ovrhovoditelja provesti će se i procjena predmeta Uz pravo na odgodu ovrhe, ovršeniku fizičkoj osobi koji se mora iseliti iz nekretnine u kojoj stanuje a koja je prodana u ovrsi može se pod uvjetima pripisanim zakonom priznati pravo na smještaj. Pravo na smještaj osigurava se u trajanju od 18 mjeseci. Kao pravilo propisuje se davanje na korištenje nekretnine u vlasništvu RH bez naknade dok je kao iznimka predložena isplata novčane naknade za troškove smještaja. O priznanju prava na smještaj na zahtjev ovršenika rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb koji se nalazi u mjestu, sjedište suda pri čemu se kao vlasništvo ovršenika naravno ne smije uzeti nekretnina koja je predmet ovrhe. S time u vezi treba naglasiti da će se ova prava morati normativno urediti u propisima koji se bave socijalnom skrbi. Smatramo da bi se predmetnim rješenjem stavile u funkciju nekretnine u vlasništvu RH koje trenutno nisu iskorištene a posljedično napustilo bi se rješenje prema kojem ovršenik ima pravo koristiti nekretninu prodanu u ovrsi kao najmoprimac godinu dana od dana donošenja zaključka o prodaji nekretnina s obzirom da se taj institut zaista jako malo koristio i to rješenje nije zaživjelo u praksi. Smatramo da teško, ekonomsko i opće socijalno stanje u državi traži određenu reakciju u pravcu zaštite interesa najugroženijih građana. Ovdje je riječ o onim građanima koji zbog provedbe ovrhe radi naplate novčanih tražbina ostaju bez svog jedinog doma. S druge strane ne smije se zanemariti pravo ovrhovoditelja da na temelju svojih ovršnih isprava ostvare svoju tražbinu kao i pravo kupaca nekretnine koji nastupaju dobroj vjeri. Ovo rješenje zadovoljava sve te suprotstavljene interese. A kada se uzme u obzir prethodna mogućnost odgode ovrhe na godinu dana. To znači da će ugroženim ovršenicima biti osiguran krov nad glavom u trajanju barem dvije i pol godine. Nakon toga centar za socijalnu skrb svakako određuje sam po propisima socijalne skrbi da li postoji i dalje uvjeti za osiguranje smještaja. Ipak iznimno izmjenom u članku 91. Ovršnog zakona propisuje se generalna zabrana uvođenja ovrhe nad nekretnini, socijalno ugroženog ovršenika ako je riječ o malim tražbinama njihovog vjerovnika. Preciznije rečeno ako zbroj tih tražbina ne prelazi iznos od 20 tisuća kuna u svojoj glavnici. To će primjerice onemogućiti prodaju jedine nekretnine za dugovanja komunalnih usluga. Povećava se iznos plaće, mirovine ili drugog stalnog novčanog primanja ovršenika koji je izuzet od ovrhe u slučaju kada je stalno primanje manje od prosječne neto plaće u RH na način da je od ovrhe izuzet iznos od tri četvrtine plaće za razliku od dosadašnjih dvije trećine. Radi sprječavanja zlouporaba u provedbi izvan sudskih ovrha na temelju lažnih, krivotvorenih, ovršnih isprava odnosno osnova za plaćanje kada se račun blokira, nema odmah prijenosa sredstava već se čeka 60 dana da ovršenih može reagirati prijavom nepravilnosti ako ih ima. To će spriječiti prijevare koje su neki kriminalci radili lažnim ispravama kod izravne naplate putem FINA-e. U svrhu sprječavanja zlouporaba, u slučaju provedbe ovrhe na plaći propisuje se mogućnost da sud ovrhu na plaći odredi na plaći koju poslodavac ovršeniku isplaćuje na račun kod banke kada se ovrha određuje radi namirenja tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenog uzdržavanja zbog smrti davatelja uzdržavanja. Prema tome, u ovim slučajevima posebno osjetljivih skupina ovrhovoditelja sud će moći ponovno odrediti ovrhu direktno na plaći kako bi se izbjegla mogućnost da ovršenici fiktivnim ispravama opterete plaću i tako onemoguće naplatu novčanih tražbina na svojim računima za te skupine ovrhovoditelja. Radi ubrzanja postupka ovrhe i rasterećenja sudova javnih bilježnika daje se mogućnost ovrhovoditeljima da saznaju osobni identifikacijski broj ovršenika a koji bi u suprotnom morali sudovi ili javni bilježnici pribavljati po službenoj dužnosti na temelju podataka koje im dostavi ovrhovoditelj. Dosadašnja procedura bitno je odugovlačila ovršni postupak i utjecala na rasipanje energije ovršnih tijela u vođenju sporednih radnji. Predloženim rješenjem također uvodi se posebna vrsta sankcija u iznosu od 400 kuna za ovrhovoditelje koji su se tijekom sudske ili izvan sudske ovrhe dvostruko namirili kako bi se prisililo ovrhovoditelje da pravovremeno povuku prijedlog za ovrhu u slučaju kada im je ovršenik dobrovoljno ispunio svoju obvezu. Dakle ako je ovrhovoditelj već namiren i ponovno neodgovorno pokrene naplatu ovrhom biti će kažnjen s 400 kuna. Radi zaštite ovršenika propisuje se posebna obavijest kojom se ovršenik obavještava da je rješenje o ovrsi steklo svojstvo o pravomoćnosti i ovršnosti radi informacije da su se stekli svi uvjeti za provedbu ovrhe. Naime, brojni ovršenici ističu prigovor da nisu bili obavješteni o ovrsi i da nije bilo potrebe provoditi ovrhu jer bi svoju obvezu ispunili ili barem sporazumno pokušali riješiti sa ovrhovoditeljem. Na ovaj način će savjesni ovršenici imati još jednu priliku podmiriti svoj dug bez provođenja prisilnih mjera, bez blokada računa i bez prodaja nekretnina. Također se zakonom uređuju postupovne odredbe u vezi sa stupanjem na snagu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima. Hvala vam. Hvala lijepo predlagatelju. Imamo 7 replika. Prva replika je uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor Evo zahvaljujem predlagatelju na objašnjenju ovog zakona. Ima desetak mjera koje se ovdje ističu. Drago mi je također da je napokon došla tema na dnevni red i drago mi je da je u 2 čitanja jer je ovo jedan kompleksan zakon. Žao mi je što nije prije bilo na dnevnome redu, barem početkom godine. Mnogo više ljudi bi imalo mnogo manje problema. Ono što dakle najviše zanima mene osobno jest ovaj dio izmjena gdje se navodi da će se ovršenici, pretpostavljam s obiteljima smjestiti u stanove i kuće u vlasništvu RH na 18 mjeseci. E sad, tu se javlja jedan veliki problem što će biti nakon 18 mjeseci a to sam vidio i svjedočio kroz svoj rad dosada kada država najčešće preko preko Ministarstva obrane ili drugih institucija deložira vlastite građane često branitelje iz državnih nekretnina kojima je to jedini dom. Dakle bojim se da će se ovdje desiti da će država se naći u svojstvu ovrhovoditelja i da će stotine ljudi koje je prvobitno smjestila morati deložirati i baciti ih na ulicu. Pa molim da mi predlagatelj zakona objasni dakle što će biti s tim ljudima nakon što prođe tih 18 mjeseci. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolega Šimić. Poštovani kolega Sinčić, nakon proteka 18 mjeseci centri za socijalnu skrb vršit će procjenu mogućnosti pojedine obitelji, ili pojedinca, fizičke osobe koje smo smjestili na ovaj način koliko je u mogućnosti sama plaćati najamninu, da li u toj nekretnini koja se iznajmljuje, odnosno unajmljuje ili ne. Ako i dalje bude u statusu socijalno ugrožene osobe država će nastaviti sa plaćanjem, ako uz pomoć države u ovom slučaju građanin stane na noge nema razloga da nakon toga on ne plaća tu najamninu ili eventualno na drugačiji način rješava svoj stambeni prostor. Hvala. Druga replika uvaženi kolega Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Šimić, dobro ste obrazložili ovaj prijedlog izmjena i dopuna Ovršnog zakona u kojem se jasno vidi kako će se institucionalno zbrinuti i zakonski zbrinuti oni svi koji su ugroženi u RH i koji stvarno su došli u situaciju da sa jedinom imovinom ipak budu ovršeni i da nemaju gdje živjeti. No, međutim zaboravili ste reći da ovim izmjenama i dopunama zakona gasi se politička pozornica svih onih koji su protuzakonito „pomagali“ tima ugroženima pa im još k tome omogućili dodatnih troškova po 70 tisuća kuna i više im se nikada nisu javljali. To su stvari koje su također zabrinjavajuće i koje treba zakonski sprječavati i nikomu ne dozvoliti da službene osobe u vršenju službenih dužnosti budu napadnute, da budu sprječavane i da budu i fizički maltretirane od strane onih koji na tome grade svoju politiku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Nema odgovora na repliku. Onda prelazimo na treću repliku to je uvaženi kolega Stjepan Kovač. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Ja imam dvije primjedbe na ovaj vaš zakon. Prva se odnosi na ovo ocjena i izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona. Znači u prijedlogu tog zakona vi ste pod točkom tri pod tim izvorima … analizom utvrdili da se od početka elektroničke dražbe pred financijskom agencijom u razdoblju od sredine 2015. do sredine 2016. vodi 420 predmeta, odnosno da se na godišnjoj razini radi o brojki od oko stotinu ovršenika za koje bi postojala mogućnost da zatraže pravo na smještaj. Navedeni izračun vam nije niti približno neodgovara pravom stanju, zašto? Zato što se elektronička dražba nekretnina provodi i prodaja nekretnina od 1. siječnja 2015. godine a kako sudski ovršni postupci traju nekoliko godina velika većina javnih dražbi na nekretninama prevodi se po ovrhama iz 2011., 2012. i 2013. godine i one nisu provođene elektroničkim putem nego se evo ovako provode svaki dan na sudu. Znači svaki dan na sudu i nema ih nigdje navedeno elektroničkim putem a to niste vidim u ovom zakonu uzimali u obzir. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore u periodu od 20.11.2016. do 20.01.2017. provest će se 325 javnih dražbi na kućama i 283 javne dražbe na stanovima. Znači u samo 3 mjeseca provodi se 608 javnih dražbi na nekretninama ovršenika. Prema navedenim podacima godišnje se provodi 2432 javne dražbe na kućama i stanovima. Vaša analiza je nažalost izvršena površno ne uzimajući kao parametar sudske postupke koji traju i sami znate po nekoliko godina i ne provode se elektroničkim putem. moje pitanje je, temeljem toga smatram da je potrebno osigurati daleko veći iznos, odnosno osigurati primjerena sredstva za provođenje ako želite provoditi ovu mjeru ili ako ne želite da ta mjera nikad ne zaživi nego je to samo predizborni trik. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo. Dosta ste već prekoračili vrijeme. **Kovač, **Šimić, Miroslav (MOST)** Evo zahvaljujem kolegi na dobronamjernim sugestijama. Ono što mogu reći da podaci s kojima se mi koristimo su podaci koji su prikupljeni preko Ministarstva pravosuđa. Istina je da ima više ovrha ali se radi o tome da se i ovim zakonom rješava na određeno vrijeme stambeno zbrinjavanje točno određenih socijalno ugroženih osoba. Znači mi ne želimo i nemao namjeru niti je to država sposobna svakoj osobi koja ostane bez bilo koje nekretnine i koja se nalazi u bilo kojem socijalnom statutu pomoći. Bilo bi odlično da možemo, na žalost ne. Ovdje smo fokusirani na osobe koji ostanu bez svoje jedine nekretnine i za koje se utvrdi da nisu jednostavno dovoljno ekonomski da tako kažemo potentni da bi mogli sami financirati svoje stambeno zbrinjavanje. Procjena iz Ministarstva pravosuđa je da se na godišnjoj razini radi oko stotinjak slučajeva. Hvala lijepo gospodine Šimiću. Upravo je kolega Kovač rekao koji je to problem za naše građane, 6 stotina ljudi u ovom trenutku provodi im se ovrha na nekretnini. I naravno adekvatno tome onima koja je već provedena čekaju da ih se deložira. I zbog toga nas čudi i mene osobno što ovaj zakon nije išao u bržu proceduru u dva čitanja odmah, nego u jedno, pa drugo s obzirom da ste neke zakone tako predlagali. Ovaj koji je možda i najvažniji, koji možda tišti najviše ljudi i koji u biti ljudi najviše očekuju sa njim se kupuje vrijeme i prolongira ga se. Od ove rasprave danas koju ovdje imamo naši građani koji čekaju deložaciju ovrhe neće imati ništa. Sa druge strane, brzo ćemo u Hrvatskom saboru u proceduri imati izmjenu Zakona o Vladi kako bi se oformilo novo ministarstvo odmah u dva čitanja samo da bi se formiralo novo ministarstvo za HDZ-ovog ministra i on će ga dobit, a naših 6 stotina ljudi koji sada strepe čekaju dva čitanja MOST-a. Znači, za jednog čovjeka ćemo problem riješiti sutra, a za 6 stotina ljudi problem ne rješavamo, a pogotovo zato što će to biti Ministarstvo imovine koje će se baviti upravo ovim stanovima itd., drugom državnom imovinom. Činjenica je da smo to mogli napraviti odmah u dva čitanja kako bi se usporedno novi ministar imovine mogao baviti ovim problemima. I još jedan prijedlog. Zbog čega da se ljudi iseljavaju i useljavaju u državne stanove? Zbog čega država ne bi preuzela te stanove i da ljudi ostanu u svom stanu, a onda sa bankom ili sa nekim kom su građani dužni rješavaju problem kasnije. Taj ministar imovine, pa dajte mu posla. Znači, neka on rješava probleme imovine sa bankama i vjerovnicima, a građane ostavite u njihovim stanovima. Znači, problem za jednog čovjeka odmah, za HDZ-ovca odmah, za 6 stotina ljudi neka čekaju. Odgovor na repliku. žalite se što ne idemo u nekakvu nitnu proceduru, a u isto vrijeme sjetimo se da ste imali 4 godine da riješite ove probleme. Sad se bunite što će to možda trajati nekakvih mjesec, mjesec i pol dana. Zbog čega mi to nismo stavili u hitnu proceduru? Pa vi ste bili između ostalog i oporbeni zastupnici najglasniji, da sa ovim zakonima trebamo ići u redovnu proceduru kako bi dali što kvalitetnija rješenja. I sad kad mi poslušamo te sugestije i zaista idemo i dobili smo vrijednih prijedloga i prije na saborskim odborima, idemo napraviti najkvalitetnije rješenje. Sad vam ni to ne odgovara. Znači, imali ste četiri godine, niste to napravili. Sad kad mi želimo napraviti u mjesec i pol dana i poslušamo vašu sugestiju ni to vam ne odgovara. Što se tiče zakona koji su išli u hitnu proceduru, radi se o Zakonu o dužnosnicima gdje se išlo na ukidanje odnosno ograničavanje prava šest i protiv tog prava su vaše kolege iz vašeg kluba podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti. Vidjet ćemo kako će to na kraju proći, ali meni to izgleda kao borba za saborske zastupnike koji su ovdje proveli mjesec dana u klupama ili dva tjedna da imaju pravo na plaću 12 mjeseci. Što se tiče drugog zakona u koji smo išli po hitnoj proceduri, Zakon o financiranju političkih stranaka gdje smo smanjili iznose za političke stranke i koji smo raspravili već u jednom čitanju u prošlom sazivu Vrlo je jasno zašto smo tamo išli u hitnu proceduru, a zašto ovdje ne idemo. A zašto vi to niste izmijenili u 4 godine vaše vladavine i napravili sve ovo što danas predlažete e to mi nije jasno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Peta replika, uvaženi kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šimić, pažljivo sam pratio vašu raspravu i iznijeli ste jednu, pa usudio bih se reći vrlo netočnu informaciju. Dakle, citirat ću vas. Rekli ste da će izmjenama, usvajanjem izmjena ovog zakona kojeg predlažete od ovrhe biti izuzete tri četvrtine plaće ovršenika. To nije točno. Naime, ovaj zakon ne predviđa izmjenu članka 173. stavka 1. Ovršnog zakona koji govori o ograničenju ovrhe a koji glasi: „Ako se ovrha provodi na plaće ovršenika od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.“ Usvajanjem ovog zakona dakle, ograničenje od ovrhe će za sve one koji ostvaruju plaću veću od prosječne plaće i dalje biti dvije trećine prosječne neto plaće u RH. Ništa se nije promijenilo. Vi ste intervenirali u stavak drugi koji govori o onima koji ostvaruju plaću manju od prosječne neto plaće. Ali gledajte i tu ostaje odredba na sljedeći način, osim, pardon ispričavam se, tri četvrtine plaće ovršenika ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Dakle i ovdje ograničenje i nadalje ostaje dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Tek za one osobe koje ostvaruju manja primanja od toga ograničenje će biti ovakvo kakvo ste vi predvidjeli. E sada, mi se oko toga možemo složiti ili ne, ali molim vas da u buduće o ovome govorite istinu, a vi ste izrekli nešto što nije točno. Ponovit ću još jednom. Vi ste rekli da će svima od ovrhe biti izuzete tri četvrtine njihove plaće, a to naprosto nije točno. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Šimić. **Šimić, Miroslav (MOST)** Na svu sreću imam zapisano što sam rekao. Znači, povećava se iznos plaće, mirovine ili drugog stalnog novčanog primanja primanja ovršenika koji je izuzet od ovrhe u slučaju kad je stalno primanje manje od prosječne neto plaće. Ja sam to rekao kolega Grbin, možda me niste čuli. I na te osobe se odnosi točno i sve ovo što ste vi rekli je točno osim što je netočna tvrdnja kako sam ja u ovom govoru rekao nešto suprotno. Znači, ovo se odnosi na osobe koje imaju manje od prosječne neto hrvatske plaće. Sljedeća replika, uvažena kolegica Marta Luc-Polanc, izvolite. **Luc-Polanc, Marta (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Ovako, kad se ide u izmjene Ovršnog zakona onda uvijek treba imati na umu da je Ovršni zakon prije svega zakon namijenjen za prisilno naplaćivanje tražbine ovrhovoditelja. Dakle, ovrhovoditelj ne mora uvijek biti banka, ovrhovoditelj može biti i radnik koji 2, 3 godine nije primio svoju plaću. Pa sve te izmjene moraju ići u cilju ne samo da se zaštiti ovršenik nego da se onemogući ovrhovoditelj u namirivanju svojih tražbina. Moj osobni stav je da ovaj članak 84a koji ste izmijenili na način da ste odgodu dopustili ne samo zbog onih razloga koji su bili prije, a to je ako ima osiguranje da će namiriti svoju tražbinu nego ste dopustili da ovršenik koji sa članovima svojeg kućanstva dokaže da nema dovoljno sredstava da plati najamninu da on ima pravo na odgodu ovrhe na godinu dana. Istim tim ovršenicima ste nakon toga člankom 131a dali mogućnost namirenja najamnine na 18 mjeseci. Prema tome smatram da na neki način ovdje dvostruko štitite ovršenika na uštrb ovrhovoditelja. Dakle, ovrhovoditelj koji ima pravomoćnu i ovršnu sudsku odluku on mora još dodatnih godinu dana čekati da bi došao do svojih sredstava. smatram da se u tom dijelu treba malo porazmisliti i donijeti još nakon dodatnog promišljanja donijeti odluka jer mi moramo naravno štititi i ovrhovoditelje u njihovim pravima. Hvala Miroslav (MOST)** Zahvaljujem se kolegici. Pa gledajte kod izrade ovakvog zakona uvijek trebate naći neku pravu mjeru. S jedne strane da zaštite dužnika i osobu koja je socijalno ugrožena, s druge strane da osigurate vjerovniku da na kraju naplati svoj dug. To je u redu. Međutim, mislim da i ovaj zakon i sve što mi radimo u zaštiti socijalno ugroženih treba promatrati iz perspektive gdje se Hrvatska nalazi danas. Nalazi se tu da s jedne strane imamo najčešće bih rekao u velikim ovršnim postupcima gdje su u pitanju znatna financijska sredstva s jedne strane imamo kao ovršenike ugrožene građane, a sa druge strane nažalost ne neradnike kako vi govorite nego banke koje se ponašaju u Hrvatskoj kako već znamo da se ponašaju. I MOST tu nema apsolutno nikakav problem da predloži ovakvu izmjenu zakona koja će blago ići više na ruku ovršenicima nego ovrhovoditeljima jer mislimo da je to pošteno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. I na kraju uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šimić ove izmjene zakona navodno bi trebale zaštititi dužnike međutim koliko se da iščitati iz dokumenta ustvari će se njihov položaj još otežati. Naime, u zakon se ugrađuje Glava 35. – Europski nalog za blokadu računa po kojoj će se računi hrvatskih građana moći ovršiti i u inozemstvu. Što znači da će se recimo HRT pristojba morati plaćati u Irskoj, morat će se plaćati u Portugalu, svejedno gdje hrvatski građani žive, neće se moći zaštititi od ovrhovoditelja. Znači, ključno je reći da po ovom prijedlogu zakona nijedan račun neće biti odblokiran ali će istovremeno mnogi računi biti blokirani. Pa samim time ne može se govoriti o tome da se položaj dakle blokiranih građana poboljšava nego se on ustvari pogoršava. Htio bih također napomenuti da ova implementacija tog europskog naloga za blokadu računa pokazuje svu nakaradnost hrvatskog članstva u EU gdje mi ustvari o ovome ne možemo donijeti nikakav zaključak nego moramo jednostavno ovu direktivu provesti, ona je iznad hrvatskog zakona i mi sad možemo ovdje raspravljati koliko god hoćemo ovaj nalog će se dakle provoditi od siječnja 2017. kako već piše na Internet stranicama Sabora. Eto, hvala lijepa.

koja misli da previše štitimo ovršenike, a vi mislite da ih uopće ne štitimo. A meni se čini da baš iz ta dva izlaganja možemo zaključiti da smo onda našli najbolju moguću mjeru. Što se tiče otežane pozicije i mogućih ovršenika gledajte MOST ovim svojim prijedlogom koji je usuglašen sa našim partnerima zaista želi zaštititi građane koji su socijalno ugroženi. Ali mi ne želimo omogućiti izbjegavanje plaćanja dugova, ne želimo jer to ne bi bilo dobro za hrvatsko gospodarstvo. I mi to vrlo jasno i otvoreno govorimo. Ali ako želite promatrati ovaj prijedlog kroz prizmu realnosti, kroz prizmu otvorenosti vidjet ćete jako dobro da ovaj prijedlog zaista pomaže ovršenicima koji su socijalno ugroženi, koji teško žive i ovo je ono što MOST u ovom trenutku može napraviti. Mi bi vrlo rado da i vi date svoje prijedloge, znači prvo da ih napišete, a drugo da oko sebe okupite dovoljan broj zastupnika koji će za taj prijedlog glasati i ja ću vam reći svaka čast. Mi smo ovaj prijedlog napisali i na takav način smo napisali da možemo oko njega napraviti konsenzus. To je jedan korak, ne savršen, ne na način da pomognemo svim ugroženim, ali ipak puno više od onoga što smo dosad imali. To smo mi napravili. Napravili smo zakon, okupili oko sebe dovoljan broj zastupnika da to provedemo. Pozivamo i vas da slično napravite, ako možete. Zahvaljujem se. Ovim smo završili sa replikama na izlaganje predlagatelja. Sada pitam izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Arsen Bauk, Odbor za pravosuđe. Izvolite.

koji je podnio Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. Odbor je prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se izmjene i dopune Ovršnog zakona predlažu u redovitom postupku donošenja, da su otvoreni za sve prijedloge i sugestije tijekom rasprave. Temeljne intencije prijedloga obrazložio je pozivajući se na važne odredbe koje se donose na odlučivanje po žalbama u drugom stupnju. Taj postupak vodi i odluke donosi sudac pojedinac drugostupanjskog suda. Uz dosadašnju mogućnost jednogodišnje odgode ovrhe, predlaže se odgoda ovrhe na isti rok i onom ovršeniku koji zajedno sa članovima svojega kućanstva nema prihoda i imovinu potrebnu za namirenje troškova stanovanja. Predlaže se pravo na smještaj pod uvjetima propisanih zakonom ovršeniku koji se treba iseliti iz nekretnine u kojoj stanuje, a koja je prodana u ovrsi. Osim toga prijedlogom se povećava iznos primanja koji se izuzimaju od ovrhe, dorađuje se institut naplate na temelju zadužnice, daje se mogućnost ovrhovoditeljima da saznaju OIB da saznaju OIB ovršenika, uvodi se posebna sankcija za ovrhovoditelje koji se tijekom ovrhe dvostruko namirili. U raspravi su članovi odbora na predložene izmjene i dopune Ovršnog zakona iznijeli sljedeće prijedloge, primjedbe i mišljenja. Istaknuto je da se predloženim odredbama štite građani s novčanim tražbinama čime se u nejednakopravan položaj dovode građani nad kojima se provode ovrhe radi prodaje nekretnina i drugo. Predlaže se preispitati članak 131., a u dijelu u kojem se uređuje pravo na najamninu na način da se uredi tko donosi odluku i dostavlja li se ista sudu. Iznijeto je mišljenje kako izmjenom Ovršnog zakona treba zabraniti ovrhu svake nekretnine koja je opterećena hipotekom hipotekom ugovorenom a) ugovorom o kreditu u kojemu nisu ugovoreni parametri za promjenu kamatnih stopa, kao i b) ugovorom o kreditu s neodredivom kamatnom stopom. Sastavni dio i prilog ovog izvješća su i pisani prijedlozi zastupnika Gorana Aleksića. Istaknuto je da predloženim odredbama nisu na adekvatan način uređena pitanja ovrhe obrtnika i trgovačkih društava, imajući u vidu da obrtnici za svoje obveze odgovaraju cjelokupnom imovinom i predlaže se na odgovarajući način urediti dostavu rješenja o ovrsi. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa osam glasova za i tri glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke. 1. Prihvaća se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, 1. Sve primjedbe prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Odbor je uz suglasnost predlagatelja jednoglasno s 11 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru zaključak: Obvezuje se predlagatelj da do izrade konačnog prijedloga zakona provede javno savjetovanje sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Hvala lijepo. Imali smo jednu repliku, ali replike na izlaganje izvjestitelja odbora nisu nažalost moguće. Pa sada prelazimo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-u i HSU-a prvi će govoriti uvaženi kolega Silvano Hrelja. Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predlagatelju negdje je nestao, ali tu je Klub zastupnika MOST-a, kolegice i kolege. Moram na početku svog izlaganja u ime kluba reći da će klub HNS-a i HSU-a dati uvjetnu podršku i u ovom prvom čitanju i u ovom prijedlogu zakona. Uvjetna je zato jer bi voljeli da nam se predlagatelj očituje o djelu da li je spreman odraditi kvalitetnu javnu raspravu. Ne raspravu sa zainteresiranom javnošću putem elektronskih medija i na taj način nego stvarnu javnu raspravu sa predstavnicima pravosuđa, dakle Vrhovnog suda RH, Javnobilježničkom komorom, Odvjetničkom komorom i udrugama koje su zainteresirane za ovu materiju. Dakle ukoliko dobijemo to očitovanje onda ćemo vrlo rado dignuti ruku i podržati ovaj zakon u prvom čitanju, zato što smo u ovom zakonu prepoznali dobru namjeru. Iako ne prihvaćam osobno sad se osobno osvrćem na jednu reakciju na gospodina Marasa, ne trebam ja njega braniti, on se sam zna braniti, ali nije primjereno da kolega govori da je to mogla napraviti prošla vlada jer zadnje izmjene Ovršnog zakona su bile 2016. godine, a 2016. godine je MOST bio u Vladi RH i mogao je sudjelovati već u izmjenama i dopunama Ovršnog Ovršnog zakona. Dakle, ja vas molim samo da se prestanemo baviti praksom nabacivanja na prethodnu koalicijsku vladu jer zadnje izmjene su bile 2016., bit će mi zadovoljstvo replicirati po tom pitanju. Dakle, ne može nitko reći da već se nije moglo u ovo intervenirati. Ono što cijenimo posebice dobrim dobrim u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Ovršnog zakona je pitanje dodatne zaštite onih sa najmanjim primanjima u RH, to su svi oni koji primaju ispodprosječnu plaću i ispodprosječnu ispodprosječnu mirovinu i to je svakako potez vrijedan pažnje i zaslužuje u svakom slučaju jednu podršku. Ono što mislimo da se poprilično žurilo, a to je ostavilo traga i u prijedlogu zakona, žurilo se sa uvršćivanjem na dnevni red pa imamo krive adresate u ovom zakonu. Nemamo ispravne nazive ministarstava nadležnih za socijalnu politiku jer je ovo bio prijedlog prije novog ministarstva. Jedan još detalj koji ne mogu razumjeti i molim predlagatelja da ga pojasni jer imamo u završnim odredbama da ovaj zakon stupa na snagu po donošenju, a odredbe pojedinih članaka stupaju na snagu 18 siječnja 2017. Pa bih molio precizno objašnjenje zašto taj datum jer nije uobičajen u praksi ono što mislimo da je predimenzionirana namjera predlagatelja je da jednim zakonom pokuša nadomjestiti nedostatak nekih politika. Dakle mi imamo socijalnu politiku, kakvu takvu imamo, poprilično uređenu i još uvijek je treba nadograđivati, da se razumijemo ali nemamo demografsku politiku, nadamo se da će novo ministarstvo demografije, obitelji i mladih i socijalne politike nešto definirati i tu demografsku politiku. Ali sigurno ono što nedostaje za kvalitetnu provedbu ovoga zakona je pitanje nečega čega definitivno 25 godina nemamo a to je pitanje stambene politike. Osim stanogradnje i izgradnje POS stanova mi kvalitetne stambene politike u Hrvatskoj nemamo. ono što je već spomenuto ovdje u raspravi, nadam se da ćemo imati politiku upravljanja državnom imovinom odnosno nekretninama u državnom vlasništvu, nju isto nemamo. Dakle efikasna provedba ovog zakona ovisi još o nekim politikama koje su izvan ovog zakona i usklađivanje sa tim politikama je doista potrebno kao što je potrebno i precizno izračunati kolika su opterećenja za proračun proračun 2017. u provedbi ovog zakona. Nemam ja ništa protiv da se ljudima koji imaju nesreću da su izgubili posao, da ne mogu vraćati kredite da im je nekretnina nad kojom im provodi ovrha jedina nekretnina, da se osigura pravo na dom, pravo na smještaj, međutim imamo mi i one koji su vječito podstanari i žive na nekoj granici o kojima isto tako moramo voditi računa. Dakle nisu samo to ajmo to ajmo reći socijalne figure koje nesrećom da su izgubili posao ne mogu vraćati kredit koje treba zaštiti. Dakle imamo mi malo širi problem ako na to gledamo. Ono što još nedostaje u ovom zakonu je precizno definiranje nekih još ciljeva. Mogu razumjeti cilj da se zaštite socijalno ugrožene kategorije, dakle već, ponavljam još jednom osobe sa ispodprosječnom plaćom i ispodprosječnom mirovinom i to je vrlo jasno i precizno utvrđen cilj. Ali bih volio da smo kao cilj postavili transparentnije provođenje ovršnog postupka kao takvog da imamo za cilj umrežavanje određenih institucija i informacija o provođenju ovršnog postupka jer on nije ni blizu još, ni blizu idealnog. Pa i sa pozicije, ti ciljevi su jednako tako vrijedni u funkcioniranju sustava kao i ovaj koji smo precizno utvrdili i kojeg mi kao socijalno osjetljiva stranka posebno cijenimo. Ono što moram reći da, mi imamo i oko nas primjera dobrih provođenja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i to je autentični proizvod bivšeg jugoslavenskog zakonodavstva, dakle to je karakteristika područja, odnosno država koje su nastale na području bivše, bivše jedan naš specifikum i ne moramo se toga ni sramiti niti se moramo toga odreći. Oni su na nekim tim nasadima se razvili kao ovršni postupci, postupci, kao naplata vjerovnika na temelju vjerodostojne isprave. Imamo primjer Slovenije koji nije ni blizu, blizu ovog našeg, međutim taj slovenski primjer je hvale vrijedan, uspješno provedene reorganizacije ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Osim pozitivnih financijskih učinaka za proračun slovenske države taj je model postupanja zamijećen i od europskih institucija kroz ostvarenu nagradu europske komisije. Bitno je kod analize tog primjera uočiti da taj model, da se uvodio postupno, najprije kroz aplikaciju tehničko informatičkih sustava i njihovo povezivanje, edukaciju kadrova i njihovo postepeno pozicioniranje u postavljeni sustav do normativnog reguliranja čitavog sustava koji je tek time zaživio i počeo sa postupanjem. Mi u Hrvatskoj sustav ovrha na temelju vjerodostojnih isprava uveli smo Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona početkom veljače 2006. godine, dakle pred 10 godina kad asu tu kompetenciju dobili javni bilježnici. Tim su zakonskim projektom rasterećeni redovni sudovi za nekoliko stotina tisuća predmeta na godinu te su se i ispunili i uvjeti za brže postupanje u takvim predmetima. U značajnom mjeri smanjena je do tada iskazivana ukupna neažurnost u rješavanju predmeta pred redovnim sudovima a rezultat pred javnim bilježnikom provedenog postupka bila je ovršna isprava u odnosu na dužnika koji nije ispunio dospjelu novčanu tražbinu i to u oko 95% pokrenutih postupaka. Tek oko 5% predmeta je povodom prigovora dužnika prosljeđivano redovnim sudovima na daljnje postupanje. U proteklih 10 godina taj se model provedbe ovrha postupno nadograđivao i unapređivao kroz niz zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, zadnji je bio 2016. godine kao što sam već rekao što je za učinak imalo efikasniju provedbu postupka, ravnomjerniju distribuciju predmeta a posljednjom izmjenom i dopunom Ovršnog zakona javni bilježnici su dobili mogućnost korištenja podataka o prebivalištu iz evidencije MUP-a kao i podataka iz evidencije OIB-a, Ministarstva financija elektronskim putem. Ovakvo povezivanje sa bazama podataka i evidencijama nadležnih državnih tijela u velikoj je mjeri unaprijedilo provedbu ovršnog postupka. Uz odgovarajuće izmjene i dopune aktualnog ovršnog zakona nakon stručno provedene rasprave na razini Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija, Vrhovnog suda RH, Odvjetničke Odvjetničke komore i Javnobilježničke komore kao i udruga koje se bave ovom problematikom. Naravno pozvani su i svi političari kojima je ova materija bliska uz daljnju informatizaciju i povezivanje svih sudionika i evidencija bitnih za postupanje kao i racionalizaciju troškova postupka hrvatski sustav ovrha na temelju vjerodostojne isprave bi mogao postati još učinkovitiji. razloga za ovakve izmjene i dopune zakona ima, ali treba biti sasvim dovoljna, treba biti vrlo oprezan i treba tri puta mjeriti a jednom odrezati. Time bi se u bitnom izbjeglo nepotrebno značajno opterećivanje redovitih sudova ovom vrstom postupaka kako u kadrovskom, dakle ne bi bilo povećanja broja sudaca i ovlaštenih službenika tak i u financijskom smislu ne mali troškovi poštarine i slično. Uz omogućavanje vjerovnicima efikasne naplate mnogobrojnih dospjelih neplaćenih novčanih Bez puno uvijanja moram reći da eventualno uvođenje slovenskog modela u hrvatski pravni poredak ne bi bilo prihvatljivo rješenje. Sličan model našem modelu imaju Mađari, donekle sličan imaju Austrijanci, a mi nakon desetogodišnjeg razvijanja našeg opisanog, unaprijed opisanog modela čini se prihvatljivim i racionalnijim nadograditi i poboljšati postojeći već uhodani sustav i u većoj mjeri iskoristiti sve profesionalne i stručne potencijale javnobilježničke i odvjetničke profesije uz napredna elektronička rješenja i alate. Što se tiče ovog zakonskog rješenja odnosno prijedloga Zakona o nekretnini smatram da treba još jednom provjeriti onu cijenu da najam 120 metara kvadratnog stana iznosi prosječni u Hrvatskoj 2850 kuna mjesečno. Mislim da to treba provjeriti sve to Ministarstvo graditeljstva. Malo mi djeluje preniska cijena za tako visoku kvadraturu. Ja mogu razumjeti da negdje u nekim ruralnim sredinama ako postoji takav stan može postići takvu cijenu ali znam sigurno da to u Zagrebu, da to uz obalu nije takav slučaj. U svakom slučaju to treba vidjeti i treba vidjeti što to mi imamo na raspolaganju i u kojem su stanju stanovi, imovina države Hrvatske odnosno stambeni fond RH i da li se može upotrijebiti za ove namjene. Naravno ukoliko bi se ovaj model koji je predložen, ukoliko bi zaživio naravno da bi tada ti stanovi se bolje i održavali i bili u funkciji. Nemam ništa protiv ovdje izrečene replike zašto ne bi država bila u tom djelu poduzetnik u smislu da preuzme stanove od banaka po nekoj nominalnoj cijeni i postane poduzetnik odnosno iznajmljuje te stanove građanima jer bit će potrebe mlađih generacija za rješavanje stambenih pitanja i da dobiju stanove stanove u povoljni najam. To može ići u prilog demografske politike Hrvatske. I zadnje što ću reći nisam siguran, odnosno nismo sigurni u našem klubu da li će prelazak sa tročlanog vijeća koje rješava prigovore o ovrsi na suca pojedinca ukoliko nema kvalitetno povezivanje i ujednačavanja standarda da li će to dati rezultat koji priželjkujemo. U svakom slučaju inicijativu cijenimo pozitivnom. Pronalazimo uporište u socijalnim momentima i s te strane smatramo prijedlog zakona opravdanim. I uz uvjet koji sam rekao klub HNS-a i HSU-a podržat će ga u prvom čitanju. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Imamo 7 replika. Prvi je uvaženi kolega Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega zahvaljujem na konstruktivnom izlaganju, na podršci ovoj našoj inicijativi koja kao što ste rekli ide u korist socijalno ugroženih građana. Vi ste rekli da bi bilo bolje da je naglašena i ova transparentnost ovršnog postupka znači kao cilj donošenja ovog zakona, ali ona je naglašena. I to je naš kolega Šimić u ime predlagatelja izložio da se radi zaštite ovršenika propisuje posebna obavijest kojom se ovršenik obavještava da je rješenje o ovrsi steklo svojstvo pravomoćnosti i ovršenosti radi informacije da su se stekli svi uvjeti za provedbu ovrhe. Tako da je i ta transparentnost ovršnog postupka izuzetno bitna. Što se tiče ove primjedbe da je MOST bio u poziciji mijenjati Ovršni zakon. Pa upravo izgled ovog prijedloga pokazuje da je zakon bio pripreman znači za vrijeme dok je MOST sudjelovao u bivšoj Vladi, pa imamo ovaj problem sa imenima ministarstava ali i sa samim datumom stupanja na snagu. Znači ovaj prijedlog je pripremljen dok je MOST sudjelovao u prošloj Vladi. Nije bilo prilike ni vremena da dođe pred Hrvatski sabor. Evo sada dolazi, a ova primjedba našeg kolege Šimića na izlaganje gospodina Marasa išla je u tom smjeru da se oporba bunila na hitnost procedure i donošenja zakona, evo sad i vi tražite ovdje javnu raspravu s kojom se mi apsolutno slažemo jer smatramo da je ovo bitan zakon. I potrebno da se svi dionici uključe, da daju konstruktivne prijedloge, uostalom i vi ste ovdje dali mnogo primjedaba koje stoje. Evo hvala. Odgovor na repliku, kolega Hrelja. kao što ste i sami rekli kao i moja rasprava. I ja nisam imao primjedbi na transparentnost o kojem je govorio gospodin Šimić. Ja sam imao na neki način primjedbu na transparentnost cijelog postupka s obzirom što još uvijek nemamo umreženost svih institucija da to može biti jasno i pregledno. A drugo, ako ništa drugo dao sam vam priliku da replicirate i da kažete što ste radili u prošloj Vladi. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Druga je replika gospodina Mare Kristića. Poštovani kolega Hrelja, ja vam također zahvaljujem na vrlo konstruktivnom pristupu i načelnoj podršci ovom našem prijedlogu za koji ste rekli da ćete ga u potpunosti podržati ukoliko javna rasprava bude uključivala i sve nadležne institucije. Naravno ukoliko njihovi prijedlozi, ukoliko budu korektni i kvalitetni, budu i prihvaćeni naravno zbog toga i otvaramo ovu javnu raspravu zbog važnosti ovog zakona. Također imali ste i jednu primjedbu čini mi se koja se odnosila na atipičnost kod stupanja na snagu pojedinih odredbi zakona. Naime, određene odredbe zakona će stupiti odmah na snagu, dakle osam dana od dana objave u Narodnim novinama, a odredbe koje će stupiti na snagu 18. siječnja stupiti će tada zbog obveze implementacije EU odredbe o blokadi računa koja traje otprilike do tada. Stoga je to tako u prijedlogu zakona. Hvala. (HSU)** Ma zahvaljujem na pojašnjenju, ali mislim da ne smijete to zadržati za sebe. To morate napisati u prijelazne završne odredbe da ta odredba stupa na snagu točno 17. ili 18. siječnja siječnja zbog toga, toga i toga. Ne moramo mi svi tražiti, nismo mi baš nomotehnički toliko jaki. Mi kao u ime klubova ipak raspravljamo generalno o zakonu, o cijelom sustavu, ne o nomotehničkim detaljima ali mislim da to treba uvijek tako neke iznimke od pravila pojasniti. Vjerojatno postoji. Ja nisam sumnjao da postoji dobra namjera. Evo hvala na pojašnjenju. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Nastavljamo sa replikama. Uvaženi kolega Željko Glasnović. Poštovani kolege, ova inicijativa je, ova što je pokrenuo MOST je strateške važnosti za Republiku Hrvatsku. Ali ove me rasprave podsjećaju ono, ona legenda o Neronu koji je svirao harfu dok je Rim gorio. To se ovdje događa. Kratko pitanje. 20 godina je prošlo i mi nismo ustrojili pravni sustav. Šta su uzroci toga? Mi još nismo izašli. Samo prijedlog ovoga zakona, ovoga čitanja bio još dokaz da mi još nismo izašli iz onog post komunističke disorijentacije. Doktrine se ne miješaju. Koji zakon vlada u Hrvatskoj? Površne analize će pokazati tko god čita novine, Hrvatska je, 270000 pravnih subjekata u Hrvatskoj stvara hrvatski proračun, a imamo 330000 blokiranih. to je poražavajuće. Imamo 20000 tvrtki bez ijednog zaposlenika. Izašli iz jedne hajdučije u drugu hajdučiju. Ali šta je. Ovo je stavljanje flaster na veći problem, to je pravni sustav. To je više neupućeno gospodinu Hrelji nego Odboru za pravosuđe. Šta čekamo? Tko je ukinuo financijsku školu dvije tisuće i neke godine koje se moralo baviti pismenosti financijskom ljudi i administracije hrvatske? Šta imamo danas? Imamo inspektore koji rade za crkavicu, koji su podložni mitu. Od zakona kad je proveden taj zakon 7 milijuna Hrvata je pod ovrhom. I šta se događa? To je svaki četiri, peti čovjek koji je radno sposoban. Mi smo sad kolege zastupnici pred ekonomskom provalijom. Dolazi sad na naplatu dug sljedeće godine. U Hrvatskoj 1,1 čovjek radi, jedan je u mirovini. To je neodrživo. Ako se nešto brzo ne promijeni, ako nemamo funkcionalni pravni sustav imat ćemo uvijek kreditni rejting na primjer kao jedna Eritreja. Zahvaljujem. **Jandroković, moram priznati da nisam u potpunosti razumio na koji dio mojeg izlaganja je kolega replicirao, ali očito je iskoristio svoje dvije minute da iskaže neke svoje generalne stavove. zadaća je svih zastupnika u Hrvatskom saboru da repliciraju, da govore, bilo načelno, bilo …/Govornik se ne razumije./… dakle u pojedinačnoj raspravi o temi koja je na dnevnom redu. Ja mislim da je gospodin Glasnović, uvaženi kolega poprilično generalizirao i ne doživljavam da je

jednu stvar gospodinu Hrelji, a to je da je tijekom svog govora bježao od centralnog pitanja kao mačak oko vruće kaše, a centralno pitanje je zašto je u Hrvatskoj došlo do toga da se potraživanja ne mogu podmiriti, zašto su ti svi ljudi u blokadi. Jer ovrha po svojoj prirodi je egzekucija, a ovaj zakon uopće se ne bavi pitanjem poplave nenaplativih potraživanja niti se to uopće dovodi u pitanje. Znači, kao da je samo pitanje na koji ćemo način izvest ovrhu. To vam je kao da smo ne znam u u Americi imamo smrtnu kaznu i sad biramo hoćemo vješanje, strijeljanje, hoćemo plinsku komoru, električnu stolicu. Znači, ovaj Ovršni zakon zapravo samo nudi kao neka rješenja. U biti se sve svodi na to da će se na kraju ljudi, odnosno da će se ovrha izvest samo na ne znam pod navodnicima malo bezbolniji način. Također htio bih reći da uzrok kunske besparice u zemlji je zapravo vodovao do poplave blokada i ovrha. Zašto je kunska besparica? To svi vi znate, to je zato jer novac ulazi u opticaj samo kao kredit. Ako nitko ne diže kredite priljev novca prestaje, a budući je sav novac koji već postoji prethodno uzeti kredit kako se taj novac vraća jednostavno se novac izbija iz opticaja. Svaki put kad netko vrati kredit novac iz opticaja nestaje. I kako je naše društvo prestalo sa masovnim zaduživanjem, jednostavno je došlo do tzv. monetarne kontrakcije i došlo je do urušavanja cijele ekonomije. Vidim da nitko o tom pitanju ovdje ne govori niti ga ima namjeru dotaknuti, pa eto u ime istine meni je pripala ta dužnost. Hvala. Silvano (HSU)** Pa moj odgovor na vašu repliku kolega Pernar će biti isto u ime istine i nije točno da bježim kao mačka oko vruće kaše jer nemam namjeru niti je to moj stil. Ali vi morate isto tako pročitati neke druge dokumente koji će vam pokazati kakvi smo to mi narod, kakvi smo mi građani u odnosu na naše okruženje i druge zemlje EU. U odnosu na susjednu Republiku Sloveniju Hrvati na 100 tisuća stanovnika imaju 60% ovrha više. To isto govori o nekoj financijskoj disciplini i financijskoj kulturi u Republici Hrvatskoj. Da li je baš za sve odgovorna Vlada i odgovoran zakon ili da li smo mi dužni isto tako planirati svoje financije obiteljske i osobne u skladu sa mogućnostima to je opet pitanje. I možemo biti kritični i sve naše probleme svaliti na državu ali ti problemi će se ponovno vratiti nama svakom pojedinačno i svakoj obitelji. Prema tome, ne možemo bježati i nema izbjegavanja tema ali ajmo onda proučiti sve sustave u okruženju da vidimo tko smo to mi da možemo donijeti onda jednu jednu realnu ocjenu gdje je stvarni problem. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Iduća replika, uvaženi kolega Milorad Batinić. Hvala potpredsjedniče. Kolega Hrelja prenijeli ste zaključke kluba. Naime kad smo govorili o tome da ćemo podržati pozitivnu intenciju ovih prijedloga zakona ključno je bilo da taj zakon u provedbi bude odnosno u praksi da bude učinkovit. To su bile sve naše primjedbe i praktički mislim da ste veći dio iznijeli. Međutim, zato i iz tog razloga smo predlagali, a sada pogotovo tim više što je evo vidimo da Vlada formirat će se i novo ministarstvo, Ministarstvo imovine. Naime, u raspravi smo bili spomenuli jedan problem, barata se sa raznim brojevima. Vidjeli smo sada ovdje u replikama na izlaganje predlagatelja o broju ovršenih osoba, o broju onih kojima je potrebito pomoći i upravo iz toga razloga je i bio prijedlog prema predlagatelju da se poveže odnosno umreži sa svim resornim ministarstvima koji mogu doprinijeti što kvalitetnijoj izradi ovog prijedloga zakona. Ja se samo nadam da će ministarstvo novo koje ćemo vjerojatno moramo donijeti Zakon o ustroju Vlade, da neće imati problema kao što je i budući ministar najavio sa vidljivom ili nevidljivom imovinom. Ja se nadam da sve ono što će biti potrebno za realizaciju u praksi ovog zakona da će biti vidljivo. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Batinić zahvaljujem se na vašoj replici i još jednom podcrtavanju važnosti da se sustav umreži sa nadležnim ministarstvima sadašnjim i budućim. Dali ste mi priliku da kažem da u Ministarstvu graditeljstva postoji svojevrsna banka podataka o nekretninama i recimo to bi mogao biti sljedeći korak umrežavanja sustava. Ali isto tako dali ste mi priliku da vam odgovorim na repliku u smislu da podcrtam još jednom važnost vođenja određenih politika, a to je demografska politika, socijalna politika, politika upravljanja državnom imovinom i ona koja nedostaje stambena politika u RH. Važno Važno je koliko ih nema da ih postavimo i da se počnemo njima baviti. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Šesta replika, uvaženi kolega Ivan Mišić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Hrelja drago mi je evo čuti da se Ovršni zakon donosi u ovom Hrvatskom saboru ja bih rekao onako dobro jutro mi se probudili i počeli raditi nakon 20 godina kada smo dozvolili ovim kojekakvim bankama i kojekakvim kreditnim zadrugama da izlihvare naše građane. naše građane. Ali tu se znači u tom vremenu 20 godina i HDZ i SDP su imali svoje ruke gdje su trebali to spriječiti već davno i vjerojatno ne bi toliko ljudi bilo danas na ulici. Ako je Vrhovni sud utvrdio da su banke nezakonito i jednostrano podizale kamate ja sad postavljam pitanje ovdje, i ovršili masu naših već građana koji su van svojih kuća, postavljam pitanje ako se dokaže za te kamate što vjerujem da jesu, da naši građani nisu mogli sa svojim plaćama podmiriti njihovo podizanje ljestvica i kamata što će se desiti tim bankama, što će ti ljudi koji su izbačeni iz svojih kuća dobiti za utjehu? Da li će se retroaktivno vratiti na svaku ovrhu zakon i tužiti banka da namiri jer naši građani koji su dolazili u Sabor i imao sam prilike slušati bi vratili kredit s nekim normalnim kamatama, a abnormalnim kamatama jednostavno njihove plaće nisu mogle pokriti. Pa ja bih volio znati da li će ovim zakonom i na taj način nešto se uvrstiti da i oni ljudi koji su već izbačeni i koji više nisu u svojim domovima i njima pomogne ako se dokaže da su banke to i to radile kao i svak drugi kad je kriv za nešto što nije smio raditi u ovoj državi. Smatram da moramo biti tu čvrsti i bankama reći dosta. Naravno da je kriva i Narodna banka koja je dozvolila da oni lihvare naše građane koji su možda neuki i nisu znali kako će se sve dešavati. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Uvaženi kolega Mišiću vaša je po redu sedma replika kao i sedam jamstava ali vrlo je teško ostvariva kao i svih sedam jamstava MOST-a Naime, već sam ovdje trinaestu godinu i uvijek imamo problema kod donošenja svakog zakona sa retroaktivnom primjenom i sa ublažavanjem ili revalorizacijom štete koja je već napravljena zbog toga što ne postoje određene odredbe zakona i to ide svima nama doista na dušu, da li smo dovoljno hitro reagirali kada smo uočili određenu anomaliju u društvu jer zakoni se donose za određeno vrijeme i u određenim okolnostima. Ali Ali bi naše pravo bogatstvo i naša prava učinkovitost Hrvatskog sabora bila i u tom dijelu kada bi uočili greške u sustavu ili nepravde u sustavu i onda reagirali kvalitetnim zakonima i bez obzira i ne mora to doći uvijek od Vlade nego može doći inicijativom zastupnika. Gledajte, meni odgovara ovaj ajmo reći, zakonodavni zunami koji nam je nametnuo MOST, možda se stvore neki novi uvjeti jer i mi mislimo u klubu HNS-a i HSU-a pisati neke zakone pa ćemo vidjeti onda našu solidarnost među nama zastupnicima i koliko smo spremni rješavati probleme naših građana. U svakom slučaju vašu repliku doživljavam isključivo dobronamjerno. Hvala. E sada da postoji ona pločica ispravak netočnog navoda, nije bila sedma nego šesta replika. Sada ide sedma replika i zadnja, to je uvaženi kolega Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Hrelja, nadam se da ćete i moju repliku shvatiti dobronamjerno. Naime, svaka intencija zakona kao i ova koja bi išla u poboljšanju dosadašnjeg sustava u smislu efikasnosti s jedne strane da se svi oni koji vjerovnici lakše naplate svoja potraživanja, ali s druge strane svakako humaniji postupak. Što me navelo na repliku? Vi ste rekli u jednom trenutku ne bi bilo dobro uvođenja slovenskog modela, pa sam se ja pitao jednostavno zašto? Ono što ste vi dobro rekli nužnost za efikasnost svakog zakona je informatički sustav uz pomoć kojeg uz pomoć kojeg institucije moraju biti povezane da dobijemo što veću efikasnost administracije i na kraju krajeve uprave, bilo da je to lokalna uprava bilo da su to javna poduzeća ili neka druga poduzeća koja sudjeluju u takvom sustavu u ovršnom postupku. Vlada je zapravo ovdje predložila, usvojena je u Saboru Središnji državni ured za digitalno društvo. Najveći probleme digitalnog društva je siromaštvo i u tom smislu mislim da slovenski model koji je samo jedan sud ovlastio za provođenje ovrha i s tom specijalizacijom mislim da se postiglo puno više u efikasnosti, a na kraju krajeva i onda i lakšem pristupu i građanima i informacijama kod tog suda, a onda lakšoj dostupnosti tih informacija. Današnja rješenja za ovrhu, vidio sam jučer jedno takvo rješenje, nisu baš najjasnija. Mislim običnom građaninu mislim da stvaraju dosta problema. Ako nema pravnu pomoć on teško to može I naravno kada govorimo o stambenoj politici, a ne mogu opet ovdje da ne spomenem Slavoniju, pazite u Slavoniji svaka ako uzmemo nekakvih 100 novčanih jedinica i vi uložite u nekretninu tih 100 novčanih jedinica uz kamatu više ne vrijedi vam ni 50. dakle to su problemi. Sreća je da banke i žele davati kredite, ali u Slavoniji je to posebno kažem osjetljivo područje jer nitko neće se moći naplatiti iz takve nekretnine posebno u onim ruralnim područjima gdje iz dana u dan je sve manje stanovnika, a sve više praznog stambenog prostora. **Hrelja, Silvano (HSU)** Zahvaljujem kolega Žagar, a i vama potpredsjedniče zahvaljujem na ispravci ono sedma, šesta, iako ispravak netočnog navoda nije bio loš, bio je vrlo atraktivan moram priznati, ali ga nemamo u Poslovniku. Kolega Žagar, lijepo ste primijetili i vidim da ste pogledali slovenski model, međutim mi kada bi se odlučili sada prelaziti na slovenski model 10 godina prakse provođenja ovrhe koja je provjerena javnim bilježnicima bimo morali baciti u vjetar i početi sve iz početka. Mislim mi imamo jedan sustav koji koji rješava 95% ovrha i svega 5% ovrha imaju na sebe prigovor. Mislim da je efikasnije nadograditi sustav nego napuštati sustav i ići na primjenu nekog novog modela jer mi baš nismo imali pozitivna iskustva kada smo implementirali u naš pravni sustav, ni njemačka iskustva, ni austrijska iskustva ni ne znam čija, uvijek mi to izokrenemo na svoj način. Mislim da je bolje da idemo metodom vlastitog iskustva, vlastitih spoznaja o nedostacima našeg sustava i da ga nadograđujemo. A to što se to što se tiče cijene nekretnina u Slavoniji, ja razumijem ali ne mogu pomoći, ali zaista ste rekli jednu istinu i na neki način zahvaljujem što ste obogatili ovu raspravu i tom konstatacijom. Hvala. Hvala. Nastavljamo raspravom po klubovima. Sljedeći je Klub zastupnika Živog zida, dvojica zastupnika Sinčić i Bunjac s tim da kreće Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici. Naglašavam opet, drago mi je da ova složena tema ide u dva čitanja. Htio bih u početku reći koja je svrha izmjena ovoga zakona i sličnih zakona koji govore o prisilnoj naplati. Dakle, prije svega mi moramo ukloniti nehumanost iz ovrha. Ne smije se više dešavati da su tisuće i tisuće kuna troškova na nekoliko stotina duga, ne smije se dešavati da ljudi završe na cesti da ih se baci poput pesa kako se kaže i onda snalazi se sam. To je glavna intencija ovoga zakona i dobro je da se raspravlja ovdje sada o tome. Moglo se raspravljati puno ranije, a slučaj koji govori o tome evo podsjetit ću nisu samo deložacije zbog duga koncentrirat ću se najviše na ovaj stavak izmjena zakona, podsjetit ću na problem zaštićenih najmoprimaca odnosno problem stanarskoga prava. 20 i nešto godina jedno četiri tisuće obitelji, znači negdje desetak tisuća ljudi vode sporove, vlasnici protiv posjednika. Gdje to ima da vlasnik ne može doći do svojeg vlasništva? Evo ima kod nas u Hrvatskoj. Koliko je bilo deložacija zbog stanarskog prava, a da ljudi nemaju jedne kune duga? Stoga želim poopćiti ovu temu i želim vama svima dati jednu viziju Živog zida kako bi to trebalo riješiti. Možda i nećete odmah prihvatiti međutim to je stanje civilizacijskog standarda i mi u tom smjeru svakako moramo ići. pojednostavim jednu priču iz 2007. godine kada se je jedan stanar žalio Ustavnom sudu po odluci komunalca iz Opatije kada je isključena voda zbog duga. Ustavni sud je tada presudio, znate da ne cijenim mnogo Ustavni sud ali u ovom slučaju je odradio dobar posao, sud je presudio da se ne smije isključivati voda da je to pravo tih stanara. Znači dug postoji, nije nitko izbrisao dug, dug ostaje ali ne možete kao što jasno piše u odluci naplaćivati odnosno utjerivati taj dug isključenjem vode. Priključak ostaje, koristite i dalje vodu, a dug ćemo, već ćemo naći model na koji način ćemo to napraviti. Ista stvar sa nekretninama, civilizacijski doseg, ljudsko pravo, ljudsko pravo da se zabrani ovrha nad jedinim domom, mora ići u istom tom sličnome smjeru. Što se tiče stanja i stvarnog stanja, nikako se ne slažem da se radi o svega 90-ak obitelji godišnje. Evo nekoliko najeksponiranijih slučajeva deložacija Cvjetković, Vukić itd.. Koliko se sjećam, još tamo u '90.-tima, ti sporovi su još iz '90.-tih, tko zna kada su prodane te nekretnine, puno, puno prije elektroničkih dražbi. Koliko ima ovih sporova sa stanarskim pravom gdje je vlasništvo utvrđeno davnih vremena a tek sada dolaze te deložacije, tek sada dolaze te ovrhe i one postaju aktualne. Znači imamo cijelu tu povijest do elektroničkih dražbi koja se zbog sporosti sustava preslikava na budućnost. Znači problem je puno teži. osim toga želim da se utvrdi pravo stanje. Vidim da niste pitali Ministarstvo unutarnjih poslova, MUP, koliko je puta policija morala asistirati kod …/Govornik se ne razumije./… nekretnine. Ti podaci također trebaju biti relevantni. Ovdje u ovom zakonu koji mi se nikako ne sviđa jer svodi mjeru ovrhe nad nekretninom, nad jedinim domom na socijalnu mjeru što za nas ona nije. Možemo ići u tom smjeru, može to biti korak naprijed, međutim to treba biti mjera na razini ljudskih prava kao što je ovo sa slučajem vode. Ne može ti nitko uzeti vodu, ne možeš bez vode, kao što ne možeš bez hrane, kao što ne možeš bez skloništa. U tome smjeru mi trebamo ići. tome, bojim se da ako se implementira ova mjera da će se dogoditi to a vidio sam to mnogo puta prije da će RH morati ove građane deložirati jer oni neće htjeti i moći izaći iz tih stanova, ne zato što su oni zli ili ne znam što, nego jednostavno nemaju kamo. A alternativno ako će država smještati ljude u stanove, bojim se da će taj trošak kroz nekoliko godina, pogotovo ako se uvede porez na nekretnine, a mnogi ljudi su na rubu već i danas, a otkuda im par tisuća kuna na godinu da plate još te porezne nekretnine da će se, dakle višestruko povećati taj teret i da će to kroz neko kraće vrijeme možda već biti čak i na razinu od milijardu kuna za državni proračun. Prema tome, ne treba država gledati da podmetne ovdje svoja leđa ako to nije nužno, teret bi trebalo prebaciti na banke. Teret bi trebalo prebaciti na banke. I dosta je onih debelih bankarskih laži kako će kolabirati tržište ovako ili onako. Tih laži smo se naslušali. Čuli smo ih kada se govorilo da ako se napravi konverzija da će kolabirati banke, nisu, da ako se ukine valutna klauzula da će kolabirati banke, neće. Ne može mnogo toga reći da je tema opširna, evo objasniti ću stvari još kroz raspravu i drago mi je da je drugo čitanje. Kažem moramo gledati u tome smjeru. Financijski sustav je tako postavljen da ne mogu svi vratiti kredite. Sjetite se izvješća Hrvatske kredita je loših kredita a neće nikada biti naplaćeno i neka nam to bude glavna misao vodilja. Evo prepuštam riječ kolegi. Hvala. zid)** Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Na samom početku rasprave u ime Živoga zida želim se osvrnuti na neke opće značajke ovršnoga zakona kako bi mogli komparirati predložene izmjene i kako bi kasnije mogli ponuditi odgovarajuća rješenja. Ovaj malo duži uvod je potreban iz razloga jer se danas pred nama nalazi jedan od najkriminalnijih zakona koji je Hrvatski sabor ikada donio protiv svojega vlastitoga naroda. To je zakon koji je donijela HDZ-ova Vlada, bezdušno ga provodila SDP-ova, nakon toga Vlada HDZ-a i MOST-a a mi danas čujemo nevjerojatnu tvrdnju iz redova oporbe da su za ovrhe krivi ljudi koji su se zaduživali. Naime, temeljem Ovršnoga zakona postojećega koji se provodi već 5 godina u Hrvatskoj je nastala ovršna mafija, jedna sprega sudova, javnih bilježnika, odvjetnika, stečajnih upravitelja, agencija za utjerivanje dugova, političara i klasičnih kriminalaca koja je bacila na koljena hrvatske građane osobito sirotinju i srednji sloj. U Hrvatskoj je u zadnjih 5 godina provedeno više od 7 milijuna ovrha temeljem kojih su razni posrednici najčešće uzeli 7,5 milijardi kuna odnosno milijardu eura. Temeljem toga, tih naknada, toga bogatstva kojeg su ponavljam uzeli od siromašni, oni su si nakupovali skupe automobile, jahte, privatne avione, najeli su se šampanjca, kavijara, ljetuju na Maldivima, na Karibima dok čestiti hrvatski građani i dalje naporno rade pokušavajući se spasiti od duga koji nema kraja. Ovršni zakon štiti samo i jedino vjerovnike, on ne štiti dužnike, radi se o jednosmjernoj cesti koja dakle očito predstavlja jednu nepravdu i nasilje. O tome je hrvatska javnost jednodušna. Izmjene Ovršnoga zakona koje su danas pred nama većinu problema neće riješiti već smo čuli da će se broj ovršenih i blokiranih građana ustvari povećati europskim ovršnim nalogom. Ovdje se ne govori ništa o zaštiti zaštićenih najmoprimaca, ne govori se o zabrani tajnih deložacija, ne štiti se dom obitelji, ne mijenja se odredba da se nečija imovina može prodati, nečiji dom za 3/5 vrijednosti odnosno da se može započeti ovrha nad nekretninom za vrlo male iznose, ne određuje se maksimalni iznos troškova i kamata na glavnicu duga i ne ukidaju se razni posrednici recimo to otvoreno lihvari koji nerijetko glavnicu duga povećaju za više od 20 puta. Ne vjerujete mi? Evo ja sam danas otišao na stranice Hrvatske odvjetničke komore da si izračuna trošak ovrhe. Napisao sam da sam dužan 2 kune. Evo imate program možete i vi probati u stanci. Znači 2 kune sam dužan i moram platiti sastav prijedloga 75 kuna i PDV, javnobilježničku nagradu 60 kuna i PDV, stvarne izdatke odvjetnika 30 kuna i PDV, javnobilježnički trošak 30 kuna i PDV, potvrdu o pravomoćnosti i ovršnosti 30 kuna i PDV, pribavu potvrde pravomoćnosti i ovršnosti 250 kuna + PDV, sastav prijedloga za dostavu rješenja na provedbu 37 kuna i PDV i naknadni otpravak rješenja 30 kuna i PDV. Troškovi postupka za mojih 2 kune duga iznose 678,12 kuna. Pa ovdje se radi ne o lihvarenju, ovdje se radi o lihvarenju biblijskih razmjera. Dug od 2 kune povećan je 330 puta. I vi to svi mirno gledate još uvodite Europski ovršni zakon. Zašto niste o tome govorili dok je bio referendum o EU, zašto građanima niste govorili što ih čeka nego ste govorili da ih čeka nekakva radna mjesta i navodno porast plaća. U ovom Ovršnom zakonu ne poštuje se između ostalog ljudsko pravo razmjernosti. Znači ovdje se spominje da se kuća može prodati za dug od 20 tisuća da se može započeti ovrha nad nekretninom. Dakle mogu li ja zbog toga što je netko meni dužan ovu čašu vode prodati vaš auto. Znači radi se o jednostavno, to je konvencija Europskog suda za ljudska prava, to nije dakle izmišljotina. Zašto ne proučite kakva je europska praksa kad već implementirate europske zakone? Ne može se za dug od 2 kune prodati nešto što vrijedi 1000 kuna. Zašto 20 tisuća, zašto je uvedena sad ova odredba da se za 20 tisuća kuna može prodati nekretnina? Pa zato što su to odredile kartičarske kuće American, Diners, one imaju potrošačke kredite za 20 tisuća kuna i njima se omogućava da ako se dug ne vrati recimo netko je kupio namještaj za kuhinju da mu se proda cijela kuća, okućnica, sve što god ima. Je li to pošteno? Hoće li se broj ovrha smanjiti po vašim izmjenama zakona ili povećati? Također agencija za naplatu potraživanja, što ste učinili da ih zabranite? Da li je itko od saborskih zastupnika zna koja je vlasnička struktura tih agencija? Niti jednoj na čelu nije Hrvat, to su Nijemci, Grci, Mađari. Provjerite slobodno. Koje su njihove metode rada? Zastrašivanje, danonoćna maltretiranja telefonskim pozivima. Sve što nije zabranjeno to je dozvoljeno po njima. Kako je moguće da banka ili kartičarska kuća ili netko drugi ne želi dužniku umanjiti jednu kunu troškova radi nekakve nagodbe Agenciji za utjerivanje dugova proda dug za 30% glavnice. Zašto se ta pitanja ne rješavaju? Tko će zabraniti … B2 kapital i takve tvrtke? To su dakle sve pitanja koja se ovdje ne rješavaju, također se ne rješava pitanje kako je moguće da se ne smiju ovršiti regres, božićnica, jubilarna nagrada, naknada za odvojeni život ali se one istovremeno ne smiju uplatiti na zaštićeni račun. I onda ste imali ovo ljeto bizarnu situaciju dakle da se regres ne smije ovršiti ali se morao uplatiti na tekući gdje se opet ovršio. Zašto nisu zaštićene od ovrhe barem ove naknade za biračke odbore, izborna povjerenstva koje su išle prošli tjedan? Zašto Vlada po tom pitanju nije nešto poduzela a ti ljudi su omogućili da vi budete ovdje. Znači mnogo stvari u izmjenama ovoga Ovršnoga zakona nije, mnoga pitanja nisu otvorena, a ove promjene koje se nude dakle su potpuno nedovoljne. Po njima niti jedan jedini račun neće biti odblokiran, ni jedna deložacija neće biti zaustavljena. Građani nemaju vremena čekati gospodine Hrelja na vaš oprez i polako i strpljivo pa će za 10 godina doći do nekakvih poboljšanja. Građanima trebaju odmah sad rješenja, oni su ludi od ovrha, bolesni su od njih. Ako im želite pomoći onda im pomognite tako da ovaj zakon donesete po hitnom postupku ali sa bitnim izmjenama i doradama u odnosu na ovo što ste predložili. Hvala lijepa. Vaše izlaganje izazvalo je više replika. Prva je ona uvaženog zastupnik Siniše Varge. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Na uvodno izlaganje odnosno na izlaganje kolege Sinčića bi htio dodati u segmentu u članku 18. odnosno izmjene i dopune članka 131. Naime, tu se govori o pravu na smještaj i sad je tu mali jedan raskorak između zbilje i ovoga što piše tu u ovome propisu. Naime, evo samo ću dat kroz analogiju jednog primjera. Gospođa Neda Šijan Jelovac ima ima rješenje već godinu i pol dana od nadležnog tijela da ima pravo na smještaj u državni stan. Ured državne uprave je drži na listi prioriteta i uporno govori da će dobiti pravo na stan onog trenutka kada stan postane, dođe na raspolaganje. Ona osobno nije u postupku ovrhe. Prema tome, ona je kao socijalni slučaj, kao svi ostali naši štićenici koji su u takvoj situaciji imaju pravo na smještaj, ne mogu ga realizirati. Međutim, sad ćemo imati ovršenike koji će najedanput ne samo imati pravo na stan, nego novčanu naknadu u visini devet prosječnih plaća ukoliko stan nije na raspolaganje i tu dolazimo do jedne diskriminacije u našem društvu u tom sloju društva. ja predlažem i predlagatelju zakona da to uzme u obzir, da ta diskriminacija se ne smije pojavit zato jer ili se i ovima mora taj dio uskratiti ili se svima to mora onda omogućiti. Hvala lijepa.

da mnogi naši građani iz kojih god razloga, dakle ne mogu doći ni do socijalnih stanova niti ovoga časa, da su veliki redovi čekanja. Znam iz vlastitog iskustva i kakvo je stanje u gradu Zagrebu jer su mnogi ljudi nam se obraćali za pomoć. U isto to vrijeme događa se presedan da kad gradonačelnik dijeli stanove onda se snima, a kad deložira ljude iz stanova onda nema nikakvih kamera osim valjda naših. Poznat je problem RH i njezinog upravljanja nekretninama. I upitno je zapravo koje točno nekretnine i u kojem roku čekanja će se netko moći smjestiti, pa bih htio da se u ovoj raspravi ili barem za drugo čitanje na takva pitanja odgovori. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Marina Škibole. Izvolite. **Škibola, Marin (Živi zid)** Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Htio sam se nadovezati na Sinčićevo izlaganje i reći da problem nije samo u ovrhama, tj. problem je u uzroku nastajanja samih tih ovrha. Mi imamo danas i iznimno jaku dužničku doktrinu na snazi, enormne dugove. 350000 ljudi je u blokadi, država je zadužena, poduzeća su zadužena. Moramo pronaći ekonomske modele kako reducirati te dugove. mislim da to moramo učiniti ujedinjenim snagama. Prema tome, pohvaljujem inicijativu MOST-a u rješavanju ovog problema, ima tu nekih rupa. Međutim, apeliram na njih i na HDZ budući da su sada na vlasti, da u budućnosti razmisle o novim ekonomskim modelima koji će zaista reducirati te velike dugove. Eto hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Sinčić, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Škibola, dobro ste upozorili na nove ekonomske modele. Svijet se nije nikada brže razvijao i mi moramo gledati i u budućnost što će biti za 10 godina, za 20 godina, za 30 godina. Međutim, vidimo da mi nismo još sposobni još niti riješiti recimo pitanje stanarskoga prava koje se vuče već dvadesetak godina. Ti ljudi svaki dan strepe hoće li ih netko deložirati ili ih neće deložirati. I umjesto da država koja je i zakuhala cijeli problem, koja je dakle stvorila cijeli problem, koja je posvadila vlasnike i posjednike sama intervenira u cijelom tom razdoblju i taj problem riješen je u brojnim susjednim državama bivše države. Evo to je samo jedan primjer. Navest ću također ako se ne varam da evo tko je bio ovdje slušao izvješće Državne revizije u prošlom sazivu 31 i pol milijardu kuna ima RH vrijednost nekretnina, dakle u svom vlasništvu. Nisu naravno sve stanovi. U isto vrijeme nekih 800 milijuna kuna ako se ne varam godišnje ide za koje kakve najmove, dakle prostora, poslovnih prostora za potrebe ministarstava, agencija i drugih, dakle tijela RH. Hvala. Sada će pak uvaženi zastupnik Sinčić replicirati uvaženom zastupniku Branimiru Bunjcu. Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Htio sam se nadovezati na raspravu kolege Bunjca kad se govori o pristupu informacija. U svojem radu dugogodišnjem mnogo mnogo puta smo slali dopise institucijama države, dakle od kojekakvih ministarstava, dakle na lokalnim razinama, gradovima, općinama, kojekakvim tijelima unutar gradova i općina. Međutim, često ne možete dobiti informaciju ili je ne možete dobiti na vrijeme. I to je ono što treba mijenjati. Prema tome, kako mi možemo raspravljati o pravome stanju i o pravim rješenjima kad ne znamo nulto stanje, ne znamo sadašnje stanje, jer nam institucije ne daju te informacije. Evo ja sam poslao mnogo zastupničkih pitanja u prošlom sazivu nisam nikada ni na jedno dobio odgovor što mi je stvarno žao. Evo pozivam vladajuću većinu da ispravi da ispravi takvu praksu i pozivam njih pošto sad imaju vlast da dođu do pravih informacija, da dođu do cjelovitih informacija, da znamo nulto stanje i da možemo kvalitetnije raspravljati i da možemo doći do nekakvog rješenja. Jer ako ga ne budemo znali nećemo dobro napraviti. Evo iskoristite svoju moć za drugo čitanje. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mare Kristića. Izvolite. Poštovane kolege Sinčić i Bunjac, ja vam u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista želim zahvaliti na vrlo konstruktivnoj raspravi osobito uvažavajući vaše iskustvo i znanje kod postupaka ovrha koji su brojni i vaš aktivizam u takvim slučajevima. Sami ste konstatirali u vašim raspravama da je ovo jedan od najlošijih i najštetnijih zakona koji je donesen u Hrvatskom saboru na štetu onih najranjivijih skupina naših građana i s time se i mi u MOST-u nezavisnih lista slažemo. Stoga ne stoji vaša konstatacija da smo mi s proteklim vladama sudjelovali u provedbi ovakvog zakona. Mi smo upravo kada smo došli u poziciju da možemo mijenjati ovakav zakon počeli i pripremati njegove izmjene i dopune. To ste mogli vidjeti iz toga da su u našem prijedlogu ostala stara ministarstva i stari nazivi. Dakle, vidi se da smo ovaj prijedlog radili još za vrijeme protekle Naravno da i u ovakvom prijedlogu ima puno prostora za poboljšanje. Zato postoji i javna rasprava koja je pred nama u koju će se uključiti sve relevantne institucije i dionici. A ukoliko smatrate da ovakav zakon ne može se unaprijediti ja vas pozivam da okupite parlamentarnu većinu oko potpuno novog prijedloga zakona, dobit ćete naravno i našu potporu ukoliko on bude ustavan i ukoliko bude rješavao više problema nego ovaj naš zakon. Evo zahvaljujem. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Sinčić, izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo želim naglasiti prije svega da sam podnio u prošlom sazivu, negdje mislim da je bio 4. mjesec, prijedlog izmjena Ovršnog zakona nadajući se da će vladajuća većina još tada pokrenuti inicijativu. Nije se trebao staviti moj prijedlog na dnevni red, mogao je biti odbačen pa stavite vi svoj. Bitno je da se stvari mijenjaju i da što većem broju naših građana što prije bude lakše i bolje. ovo vrlo složena problematika. Evo samo u ovom prijedlogu, koji naravno nije konačan, desetak stvari je predloženo da se mijenja kao …/Ne razumije se./… drugom stupnju jednogodišnje odgode, pravo na smještaj, povećanje iznosa primanja,

proces i dugotrajan proces uvjerio sam se u svojoj praksi. Dakle, mi smo imali slučajeve čak i 20-ak godina je prošlo od početka pa do same deložacije. I kažem svi ti slučajevi takvi, mnogo ih još čeka, će se preliti će se preliti na budućnost i zato je stanje mnogo gore nego što se pokazuje. Pogledajte samo porast ovrha nad nekretninama, od 2002. do ne Povećalo se 21 puta dakle broj ovrha nad nekretninama. Kažem …/Ne razumije se./… ali to je jedan trend koji raste i kažem trebamo znati točno stanje. Nismo dobili informacije ovdje za '14. i '15. a mogli smo ih dobiti. Prema tome, više informacija je bolje početno stanje i bolje rješenje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Silvana Hrelje, izvolite. Uvaženi kolega Bunjac morate biti vrlo pažljivi u svom izričaju i paziti što govorite jer vi ste spomenuli jednu kategoriju građana Republike Hrvatske koji doista su prošli jedan križni put ali ne spadaju u ovu problematiku nikako, radi se o zaštićenim najmoprimcima. Oni svoj križni put i svoj križ nose. To su jedini građani Republike Hrvatske koji nikad nisu dobili stanarsko pravo nad stanovima u kojima žive i koji trpe sve ove godine maltretiranje vlasnika koji žele prodati nekretninu a zaštićeni najmoprimac je teret na toj nekretnini i njegovo pravo. Prema tome, morate paziti da ne miješate kruške i jabuke. Drugo, dozvoljavam da me prozivate za izgovorenu riječ, nemam nikakvih problema to je dio demokracije. Ali vam moram odgovoriti na to što ste rekli da su građani ludi od ovrha. Moram vam reći da jedna grupa građana ispred kojih sam ja ovdje u Hrvatskom saboru koji su pošteno odradili svoj životni i radni vijek i koji primaju male mirovine, koji najprije podmire svoje obveze prema državi, državi, prema općini, prema gradu, prema komunalnim davanjima itd. a tek onda raspolažu za jesti s onim što ostane oni su ludi od ovog populizma i lakoće zaduživanja u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. naime vi govorite u ime jedne socijalne dakle ugrožene kategorije građana, to je u svakom slučaju pohvalno ali ne mogu vjerovati da sa pozicije oporbe vi hvalite zakon HDZ-a i MOST-a koji u biti toj socijalnoj kategoriji ne pomaže. Dakle, vi ste rekli da je ovo dobar zakon, rekli ste da su za dugove krivi građani koji su se zaduživali. Oni nisu za to krivi, kriv je sustav koji je napravljen tako da građane prevari i da štiti samo i jedino onoga koji kredit daje, koji zadužuje građane. Građani nisu pravnici i ne moraju znati načine na koje se mogu zaštititi nego ovdje imamo različite institucije poput recimo HNB-a koje su to trebale učiniti. Imamo ministarstvo i imamo Vladu. Što ste poduzeli u zadnje 4 godine, vi ste bili član Vlade, recimo da se zaštite građani od nelegalnih RBA zadruga? Evo. I sad nakon svega umjesto da konačno dakle izrečete kritiku na sve to što se dešavalo vi ste ustvari suglasni sa vlasti i neka oni samo i dalje provode to što su provodili jer ove izmjene zakona u biti cijelu stvar ne mijenjaju. Očekivao sam od vas više dosljednosti. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara, izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala uvaženi potpredsjedniče. Pa htio bih reći kolegama Sinčiću i Bunjcu da oni polaze od pretpostavke, odnosno krive pretpostavke da netko ovdje u Saboru uopće sluša što oni govore i da ih zanima, a ja vidim iz svega onoga što smo mi govorili u ovih pet godina, da ništa od onoga što mi predlažemo u zakon nije uvršteno. Znači niti je uvršteno to da ne može trošak ovrhe biti veći od iznosa ovrhe, što je najenormniji problem jer imate zbog duga za vodu od 100 kuna vam mogu ovršiti 800 kuna, niti su obustavljene tajne deložacije, ništa. Znači jasno je iz aviona da je prijedlog ovog zakona napraviti tzv. ja bi ju nazvao polaganu eutanaziju građana odnosno ovršenika koje se nagovara da mirno izađu iz svog doma i onda im se tobože nudi, ne znam, 18 mjeseci da će im država plaćati smještaj, a kada prođe 18 mjeseci opet će na kraju biti deložirani. Također ovaj zakon uopće ne dotiče pitanje podstanara. Što je sa podstanarima koji nemaju za stanarinu, koji imaju obitelji, koji imaju djecu i koji su jednostavno prisiljeni, jednostavno nemaš novaca moraš letiti van. Što će ova Vlada napraviti za te ljude? Dame i gospodo, dragi građani koji ovo sve morate gledati, slušati i trpiti što vam oni govore jedno veliko ništa. Znači podstanar će sa obitelji morati letiti van, nema prava na nikakvu zaštitu, nikakvu zamjensku nekretninu, nula, ništica. I također, jasno je iz aviona koji je uzrok, a uzrok je pogrešna politika HNB-a i činjenica da novac se emitira u opticaj isključivo kao kredit, a da novac za otplatu kamate ne postoji. Mi se nalazimo u kreditnoj krizi, ova kriza nema kraja i agonija u kojoj se naši građani nalaze će se nastaviti sve dok ih marionetska vlada ne masakrira do kraja, znači sve dok im ne uzme zadnju livadu, zadnju kuću, zadnji stan dok država ne proda zadnju firmu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Ne, replika je bila na kolegu Bunjca.

Onda ništa. Dobro. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Panenića. Izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala. Evo ja mogu reći, pažljivo sam bio slušao gospodina Sinčića kada je izlagao i načeo je jednu dobru temu, ali je promašio metu. Načeo je temu vode, naplate vode ali meta nije Ovršni zakon. Ono što se mi moramo složiti svakako ovdje svi skupa da te osnovne sastavnice jednog životnog standarda one čine jedan partnerski odnos koji daje naša država, naša lokalna samouprava prema svojim građanima i kao takvi mi ih trebamo i uvažavati, prema tome ne može to doći do ovrhe jel tu nema partnerskog odnosa. Partnerski odnosi u onom slučaju kada evo ja ću navesti dva primjera, jedan je kada ste mali dužnik pa vam onda neko pošalje opomenu, pa vam dostave opomenu pred isključene, pa vam onda isključi vodu, skinu sat. A partnerski odnos nastaje kada dugujete par milijuna kuna za vodu, pa onda vi postajete partner s kojim se razgovara, pa traži se rješenje, pa se rade neki otpisi, međutim to nije za sve isto. Ali ja bih se složio kada bi se mogli ovdje dogovoriti da za te osnovne potrebe životnog standarda ljudi, ako govorimo o vodi, govorimo i o električnoj energiji, ako govorimo možemo reći o digitalnoj informacijskoj infrastrukturi jel živimo u digitalnom modernom dobu, a ne u kamenom dobu da to treba postati nešto što je izuzeto od mogućnosti da se isključi. I zato sam ja upravo zato da to postane dio jedne ustavne kategorije čime ćemo doseći neke moderne standarde života i osigurati svima nama taj minimum dostojanstvenog života mi nećemo postići svrhu Ovršnog zakona, a to je da se očuva standard života i da omogući ljudima jedan normalan život kojega želimo svi u EU. Prema tome, napravimo tu jednu bitnu razliku ali sigurno podržavam ako ćemo mi kao ovaj uvaženi Dom doprinijeti inicijativi da takva osnovna životna pomagala potrebe koje imamo postanu dio standarda kojega ne može nitko ovršiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Sinčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Kolega Panenić možda niste do kraja slušali, ja sam napravio jasnu razliku između duga, između isključenja iz vodovodnog sustava odnosno pečaćenja vađenja dijela sustava itd., itd. Dakle, opskrba se ne smije onemogućiti, onemogućiti, a rješavanje duga kao takvoga za to treba naći druge modele. Slična stvar vrijedi u mnogim drugim elementima sa strujom, sa vodom, sa plinom, pa na kraju krajeva i sa domom. Ne znam, kažu da je u Finskoj Internet pravo ili ustavno pravo ili kako već to definiraju i mi trebamo težiti prema tim vrijednostima. Znači ne treba nikoga odmah ubiti, zatući na temelju loših zakona jer mu je došlo vrijeme u životu kada eto nema novaca, desila se neka kriza itd. Treba omogućiti dostojanstven život našim građanima kako priliči u 21. stoljeću i na temelju solidarnosti i humanosti izići u susret i naći drugačiji model da i ovrhovoditelj i ovršenik odnosno i vjerovnik i dužnik budu zadovoljni. I naravno treba težiti prema tome da što više tih kategorija bude zaštićeno i Ustavom. Hvala.

vaše rasprave u cilju pomaganja onima kojima je stvarno pomoć potrebna, ja ću reći u onim socijalnim slučajevima se slažem, ali se ne slažem sa vašim stavovima kada ne poštujete vi prvi važeći zakon. Taj važeći zakon sigurno ima svoje nedostatke zato je u proceduri izmjena. I ja vjerujem da ćete upravo vi gdje vam je ova tema, ona matična s kojom ste došli u Sabor upravo da date svoj doprinos da taj zakon bude u onako pravi i da zadovolji ono što vi kažete omogućiti normalan život svim građanima. Ali ja bih vama isto postavio jedno pitanje, na koji način omogućiti taj život i taj visoki standard a da ljudi to ne plaćaju. Te formule ja mislim da još nema ali možda je vi kao iz Živog zida koji ste napravili svoju, ja ću reći i izbornu kampanju na toj temi a izgleda da nastavljate dalje a da ne doprinosite upravo na koji način zaštiti te ovršenike. Jer ovrhe ne provode samo banke nego ovrhe provode isto tako jedinice lokalne samouprave i ono što je rekao gospodin Panenić, komunalna poduzeća, država. Ja postavljam pitanje na koji način ćemo spriječiti one koji manipuliraju sa zakonima u RH a vi isto tako pokušavate upravo kroz nepoštivanje zakona i pozivanjem građana na neposlušnost i ne izvršavanje svojih obaveza prema ovoj državi. Hvala lijepa. Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, tijekom današnje rasprave i daljnje rasprave u drugom čitanju mi ćemo predložiti konkretna zakonska rješenja. Za rješenje dužničke krize, to će biti svakako sveobuhvatna rješenja koja će prije svega krenuti od jednoga modela novoga ekonomije ali i same izmjene Ovršnoga zakona. Znači mi ne tvrdimo u niti jednom trenutku da dug ne treba platiti. Mi jednostavno tvrdimo da se treba postaviti znači drukčiji model zaduživanja i općenito treba spriječiti pljačku. Ovdje se dakle radi prvenstveno o pljački. Znači svaki građanin koji je dužan jednu kunu u konačnici će platiti najmanje tri. A vidjeli smo da postoje slučajevi da će za jednu kunu duga platiti i 10, pa i 20 kuna. Ako primjerice u Sloveniji se se ovrha temeljem vjerodostojne isprave provodi elektroničkim putem, znači sama osoba bilo fizička ili pravna osoba podnosi putem interneta zahtjev za ovrhu bez ikakvoga posrednika, nema javnog bilježnika, nema to ne postoji. Znači cjelokupni zahtjev za ovrhu košta oko 20 kuna. A mi smo upravo maloprije vidjeli da za 2 kune treba platiti 678 kuna postupka koji traje ukupno 10 minuta ako i toliko. (HDZ)** Hvala. Priječi ćemo na sljedeći klub zastupnika a to je onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Ja ću u ime kluba SDSS-a, reći naše stajalište o ovom prijedlogu Izmjene ovršnoga zakona. Ovršni zakon za nas koji smo se nešto malo bavili tom strukom je vrlo bitan segment pravnoga sustava pogotovo modernog pravnog sustava na način kako on danas funkcionira na ovim prostorima. I on ima vrlo složenu ulogu, dakle kako izbalansirati potrebe za brzom i efikasnom naplatom nečijih potraživanje koje su realno nečije vlasništvo i potrebu da se sačuva nekakva socijalna komponenta danas u društvu i da se zaštiti na neki način vjerovnik o čemu mi danas ovdje pokušavamo stvoriti jednu ozbiljnu temu. I to je vrlo zahtjevan posao, gotovo nemoguća, pogotovo danas kada imate negdje oko 300 hiljada blokiranih građana i kada se ukazuje na tu potrebu neke socijalne osjetljivosti. Zato mislim da za ovakvu raspravu, za ovakve izmjene zakona treba ipak određena šira rasprava. Slažem se sa prethodnim kolegama koji su to dosta dobro argumentirali. I mislimo i mi da ovu stvar ne treba lomiti preko koljena bez obzira koliko koliko postoji određena društvena potreba za nekim brzim reagiranjem. U pravilu, u ovrsi samoj postoje dva interesa. Interes ovrhovoditelja da se što prije naplati i interes ovršenika da se što kasnije naplati, da raznim pravnim sredstvima se taj postupak oduži kako on ne bi stvorio neku povoljniju vlastitu situaciju da namiri taj dug jer se uvijek nada da će se neka situacija u životu desiti pa će doći novac da plati dug. I tako postupci u ovrsi u prosjeku traju preko 3 godine, što nije mali period. Podatak kaže da u zadnjih 5 godina je pokrenuto negdje oko 127 hiljada ovrha nad nekretninama u RH, to je veliki broj. Od tog broja 5,5 hiljada dužnika su ostali bez stana do sada, ostali zahtjevi su riješeni nagodbama, zastarama ili postupci još uvijek traju a dobrovoljno je ispraznilo stan negdje oko 5 hiljada dužnika. To nije mali broj, to je armija ljudi koja se nalazi pod direktnim udarom samih ovrha. I istina je, slažem se sa kolegom koji je rekao da u ovom cijelom postupku mnogi ljudi prilično mešetare, koriste ovu tuđu nesreću i dobro zarađuju i tome treba u svakom slučaju stati na kraj. Velika je istina, ovdje ponavljam, da 2015. godine prethodna Vlada bez obzira što mislili o tome je imala jedan dobar pokušaj korekcije samih pravila izvršenja pa su donijeli izmjene i dopune Ovršnog zakona u nekoliko ključnih stvari. Prvo javna dražba se provodila, provodi se od 2015. godine preko FINA-e i to sa elektroničkom javnom dražbom što je vrlo dobra stvar. se, dakle vrlo bitna stvar, nekretnina se prodaje u dva kruga. U prvom krugu ponuda mora biti, ne smije biti ispod četiri petine vrijednosti, u drugom krugu ispod tri petine, iza toga nema prodaje nekretnine. Dakle, nekretnina se ne prodaje, jer se nekretnina po pravilima ne može dva puta staviti na dražbu i prodavati. I ostaje se u toj nekretnini, onaj tko nije imao mogućnosti da se namiri u ovrsi mora iseliti se, ostaje narednih 12 mjeseci i tu odluku donosi sud rješenjem što je logično. Jer samo sud može svojom odlukom uskratiti nečija prava a u tom slučaju zadire u pravo vlasništva ovrhovoditelja koji traži izvršenja. Prema tome to je sve logično i to je pokušaj prethodne Vlade da ovaj zakon poboljša. I mislim da su u tome uspjeli. Sada imamo prijedlog u nekoliko stvari i mislim da je ključna stvar, tema se vrti oko ovrha na nekretninama jer je to i najteži dio ovrhe. Ako izgubiš nekretninu, krov nad glavom tebi je praktično dovedena u pitanje cijela egzistencija i smisao života. Dakle, prva izmjena koju ovdje MOST predlaže jeste da se odgoda ovrhe na godinu dana prizna i onim kategorijama socijalnih slučajeva koji nemaju prihoda, koji nemaju svojih redovnih prihoda. Dosad su mogli odgoditi ovrhu samo oni koji su imali prihode, pa pretpostavka da će iz tih prihoda moći u tih godinu dana namiriti svoju obavezu. Sad je jedna vrlo dobro inicijativa koju mi podržavamo. Činjenica i da se kategoriju koja nema prihode dati mogućnost odgode od 12 mjeseci. I druga ključna stvar koja se ovdje predlaže jeste da osobama koje su završile postupak ovrhe, dakle postupak je gotov, oni se moraju iseliti i ovdje se kaže ako se dobrovoljno iseli a ne na način kao što to gledamo na televiziji da ŽIVI ZID blokira ovrhu, pa onda intervenira policija pa kao u filmovima o Charles Dickensu kad vidimo one ljude sa crnim šeširima kako nasilno tamo to nešto rade. Dakle u ovom slučaju je prijedlog da ukoliko se mirno preda nekretnina ulazite u kategoriju socijalnog slučaja i tad vam preko centra za socijalnu skrb se dodjeljuje prioritetno nekretnina u vlasništvu države ili alternativno se plaća 18 mjeseci nekakva zakupnina direktno preko centra za socijalnu skrb. Načelno to i nije tako loša ideja ako je ona humana i plemenita. Mi je podržavamo jer naša kategorija ljudi je vrlo dobro osjetila što znači kad te netko istjera iz stana i šutne na ulicu što se dešavalo 90.tih godina pa je negdje oko 30, 40 tisuća ljudi nasilno istjerano iz svojih stanova. Dakle to nam je poznata činjenica i zato to podržavamo kao ideju da se ova stvar popravi ali kao legalista imamo nekoliko pitanja. Mislimo da je slaba karika cijele ove inicijative centar za socijalnu skrb jer mislimo da nemaju dovoljno kapaciteta da tu cijelu stvar poprate. Mislimo da postoji dodatna zagušenost sa postojećim predmetima i sad kad im damo obavezu da rješavaju ove stvari da ćemo ih dodatno opteretiti. Nedostatak jasnih kriterija nešto po čemu centar za socijalnu skrb ovo neće moći kvalitetno provesti. Mi smo načelne stvari rekli, ali nismo rekli kriterije po kojima to treba da se radi. I isto tako imamo nekakva iskustva sa centrom za socijalnu skrb, pojedinim centrima koji su upravu u tu svoju poziciju gdje odlučuju o tome tko je koja kategorija koriste neki put i za sebe pa čak i u izborima zloupotrebljavaju na način da vrše čak i određene pritiske na ljude pogotovo oni pogotovo oni koji udomljavaju itd. itd. Prema tome, izražavamo rezervu da bi centar za socijalnu skrb mogao biti kvalitetna transmisija ovog zakonskog rješenja. Druga stvar koja nam je, drugo pitanje koje mi postavljamo predlagatelju je ako smo obećali vrlo široke ruke i rekli prioritetno ćete dobiti državnu nekretninu. Kako ćemo riješiti slučajeve i situacije da 15 godina ljudi čekaju stambeno zbrinjavanje, imamo ih negdje oko 300 slučajeva koje moramo riješiti ove godine. Kako ćemo riješiti 2006 slučajeva bivših nositelja stanarskog prava koje moramo riješiti ove godine? Obnovu nismo riješili i sveukupno negdje oko preko 3 tisuće zahtjeva takve vrste država mora riješiti ove godine, a mi kažemo da ćemo dati na raspolaganje stanove i nekretnine s kojima država raspolaže. Ja tvrdim da je to olako dato obećanje i da se ta stvar na taj način neće moći provesti. Treće pitanje naše je izražavamo sumnju ako uđemo u cijeli ovaj postupak kako će reagirati banke, hoće li biti isprovocirane da uvedu dodatna nekakva svoja ograničenja i pojačane ovrhe. Ja bi volio da nisam u pravu. I konačno mislim da vam obrazloženje da će se na taj način bolje iskoristiti slobodne nekretnine i bolje održavati slobodne nekretnine od strane države potpuno neutemeljeno, ne očekujete valjda da je neko ko je socijalni slučaj i živi u socijalnom stanu 18 mjeseci i nema novac da plati ratu kredita ulagati u održavanje te državne nekretnine? Prilično nesuvislo obrazloženje. I mislim da ta stvar i ne stoji. Slažemo se da treba obavijestiti na vrijeme ljude koji su pod ovrhom da se ne desi da dođeš na kasu u nekakav mega market pa ne znaš da ti je kartica blokirana zbog parkinga neplaćenog, iznenadiš se i sramotiš tamo. Dakle to se dešava u životu. Kazna za nešto što ste dvaput naplatili od 400 kuna je smiješna kazna. Dakle vi ovdje kažete da ćete s 400 kuna kazniti nekoga ko je primio, ko je naplatio mimo ovrhe potraživanje. To se inače u pravu zove stjecanje bez osnova i sasvim drugačije se regulira ne na ovaj način, a naročito ne sa kaznom od 400 kuna. I na kraju, gospodin Penar je ovdje postavio pitanje šta je uzrok ovakvog stanja i šta će se desiti poslije kad se tih 18 mjeseci konzumira i taj jadnik, proći će mu ovako 18 mjeseci, neće se okrenuti, opet će biti u istoj poziciji u kojoj je bio prije 18 mjeseci. ja ću reći nekoliko podataka iz FINA-e. Podaci porezne uprave kažu do 1000 kuna u državi prima redovna mjesečna primanja kao plaću ili kako mirovinu negdje oko 260 tisuća ljudi do 1000 kuna. hiljade kuna prima 43% ljudi od 2 milijuna 700 koliko ih ukupno prima neke naknade. To je negdje oko milijun kuna, odnosno oko milijun ljudi. Znači milijun ljudi primaju egzistencijalni minimum do dvije i pol hiljade kuna. To kaže statistika, odnosno podaci s Porezne uprave. Do pet i pol hiljada kuna koja se smatra nekom prosječnom plaćom prima svega 104 hiljade

i pol hiljade kuna platu je konzument ovog što mi sad radimo i to je uzrok cijele priče. Švicarac koji je upropastio kreditni rejting svih ljudi, doveo ih u dužničko ropstvo i činjenica da mi nismo stvorili ekonomsko okruženje da primamo pristojnu platu od 5 hiljada kuna, nego je prosječna plaća negdje oko 2 hiljade kuna. I to je razlog zbog čega se dešava sa Zakonom o ovrsi, razlog zbog čega nismo platiše, razlog zbog čega ima 300 hiljada blokiranih ljudi u ovoj Mi možemo ovaj zakon mijenjati na razne načine, modificirati ga na razne načine, poboljšavati na razne načine u nomotehničkom smislu. Dok ne riješimo suštinu ovoga imat ćemo i dalje ovakvu dužničku agoniju u našoj državi. Mislimo da ovaj zakon treba ići u drugo čitanje i da treba on, dakle biti još temeljito i javno raspravljen i od nekih drugih relevantnih faktora u društvu, pa na kraju i od javnih bilježnika i od odvjetničkih grupacija trebaju i banke reći nešto na ovom svemu i onda donijeti jedne kvalitetne izmjene da to ne bude samo populistička mjera nego da stvarno oni ljudi koji su ciljana grupa iz ovog zakona imaju neke koristi. Hvala. Hvala lijepa. I vaše izlaganje je izazvalo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. Izvolite. **Hrelja, Silvano ja sam vam zahvalan da ste ovdje pojasnili određena socijalna sidra i zaštitu dužnika. Ne samo da smo ostali na tvrdnji da je ovo zaštita isključivo vjerovnika, odnosno onih koji novac daju i vjerujem da smo na da cijenimo ovo povećanje zaštićenog dijela plaće i mirovine ukoliko je ona ispodprosječna na tri četvrtine sa dvije trećine na tri četvrtine tri četvrtine se to upravo odnosi na ovih 43% građana Republike Hrvatske koji ste spomenuli. Ali sam i zahvalan i na dijelu koji ste pojasnili da nema u ovršnom postupku previše, mada uvijek ima špekulacije nekretninama ili mešetarenja. Lijepo ste to objasnili kako ide na prvu dražbu, drugu dražbu. Naravno prethodi tome procjena nekretnine da bi uopće otišo na dražbu. Ono što me naročito s druge strane motiviralo da se javim za repliku je drugi dio vaše rasprave u kojoj kažete da ima puno nepoznanica u ovom socijalnom dijelu rješavanja prava na stan kod ljudi koji su izgubili ovrhom svoju nekretninu, odnosno svoj stan. Ja mislim da tu treba i još jedna dodatna dimenzija koju treba osvijetliti, a to nije svejedno da li je netko prestao sa plaćanjem redovitih obveza zbog toga što je ostao bez posla ili je svoju plaću prokockao na kladionici. Dakle, ulazimo u jedno veoma delikatno područje individualnog pristupa rješavanja i to ne može kako ste dobro rekli sadašnji sastav Centra za socijalnu skrb. Oni to definitivno ne mogu i sigurno je da treba još promijeniti masu zakonskih odredbi uz ovaj zakon da bi se on implementirao kako je zamišljeno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit prihvaćate ove pojedine dijelove mog izlaganja. Dakle, ja definitivno mislim da će slaba karika u cijelom tom postupku biti Centar za socijalnu skrb. Imamo određenih i iskustava i saznanja itd. Dakle, Dakle, bez namjere da sad netko kaže ti ljudi ne žele ili ne rade dobro, nego jednostavno mislim da ćemo i sa ovim zakonskim rješenjem prenatrpati se dodatnim obavezama za koje oni nisu kadrovski ekipirani. I to će biti po nama vrlo veliki problem i taj cijeli onda, cijela inicijativa koja je u osnovi dobra koju mi podržavamo će ostati samo jedna dobra javna deklaracija i mrtvo slovo na papiru, a u životu će to imati velikih problema. Druga stvar, rekli ste rečenicu ostali bez posla. Mi uporno izbjegavamo raspravu o ključnim stvarima, a to su karakteri radnih odnosa. Činjenica jeste da u RH zadnjim izmjenama Zakona o radu smo dali mogućnost da osnovni oblik radnog odnosa bude radni odnos na određeno vrijeme. Nekakva statistika govori da 78% radnog odnosa, oblika radnog odnosa je radni odnos na određeno vrijeme. Mi koji smo, tako je koji smo to radili znamo šta znači razlika između neodređenog i određenog. Kad si na određeno vrijeme, dakle nisi kreditno sposoban, nemaš pravo na nekakvu svoju životnu viziju hoćeš li kupiti stan na kredit, hoćeš li kupiti auto, hoćeš li se seliti ili itd. A osim toga prihodi ti ne stižu redovno. I to je razlog zbog čega su ljudi insolventni, zbog čega padaju u dužničko ropstvo. Kod mene imamo slučajeva da u velikom privatnom lancu ljudi rade 17 godina na neodređeno vrijeme. Radi pa mu prekine i tako 17 godina i ljudi su se već pomirili sa tom činjenicom činjenicom da rade u polu robovskom odnosu. I to je stvar o kojoj mi uporno izbjegavamo javno razgovarati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala. Poštovani kolega iz SDSS-a rekao je da s bankama treba država pregovarati. Međutim, država koja je suverena u njoj su pravni subjekti podređeni državi, a nisu jednaki državi ili nadređeni njoj. Mi ovdje imamo situaciju da mi za svaki zakon koji donosimo moramo ići kod bankara na pregovore, nadmudrivati se s njima umjesto da se njima kaže dame i gospodo ako vam se ne sviđa ovdje u RH idite van, idite van, mi vas ne trebamo. Mi imamo svoju središnju banku, imamo vlast da emitiramo svoj novac, poslovnice će i dalje ostati tamo nakon njih, ljudi koji trebaju usluge bankarske su i dalje tu. Gospodo draga, doviđenja, aufwiedersen, goodbye. Druga stvar, htio bih jednu stvar reći budući da je gospodin predstavnik srpske nacionalne manjine ima ona pjesma Čavoglave i kaže: „Stići će vas naša ruka“, a mi sad imamo situaciju da ljude koji su pobjegli iz Hrvatske upravo zbog ovrha da ih sada po ovim novim izmjenama zakona ruka ta zločinačka stiže po cijeloj EU. Znači, ovo će biti tako sad kombinirano da jednostavno u cijeloj EU će se moći ljude ovršavati. I ovom prilikom pozivam sve mlade ljude koji ovo gledaju da ne dozvole da ih ovaj kriminalni sustav masakrira, da se vrate nazad u našu Domovinu i da se zajedno borimo protiv diktature elite odnosno tog krupnog kapitala koji negira svaku demokraciju, svako ispoljavanje volje i svako izražavanje mišljenja. sve saborske zastupnike ovdje da stanu uz narod, da ne rade samo neke kozmetičke promjene već da se stvarno sustav promjeni. Jer ako se sustav ne promjeni nama će biti dobro, a građanima će i dalje biti loše. Znači, ništa se neće riješiti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi kolega Pernar vrlo simpatično vi iznosite neke svoje teze, s nekima se slažem naravno a s nekima se ne slažem. Ja nisam rekao da se s bankama pregovara nego sam rekao da ovaj zakon treba proći širu raspravu i u tom kontekstu sam rekao da između ostaloga nije loše čuti ni mišljenje predstavnika bankarskog sektora o ovoj stvari, to sam rekao i ništa drugo. Čavoglave ne slušam niti nemam namjeru da ih slušam i ne znam tko će koga stići. Činjenica jeste da unutar tržišta EU i financijskog zajedničkog tržišta i prostora EU postoje jedinstvena pravila ponašanja i mislim da je iluzija vjerovati danas pored sve tehnologije da netko tko je ostao dužan u Hrvatskoj ako pobjegne u Mađarsku da će izbjeći taj dug. To je iluzija vjerovati. Nemojte ljudima ovakvom prilikom slati takvu vrstu neutemeljenih poruka niti nekakvih nada. Ako ste dužni ovdje pa ćete otići u ne znam drugu državu EU i taj sad dug će nestati, vi ga nećete morati platiti. Ne, ne dakle ne treba ljudima davati tu vrstu nade ali u svakom slučaju treba debelo zahvatiti u sve ove procese zbog kojih mi danas ovdje

iznijeli ste niz zanimljivih primjedbi odnosno otvorili ste niz pitanja koja u načelu idu u onom smjeru u kojem i ja razmišljam o ovom zakonu, a to je da intencija predlagatelja nije sporna ali je sporan način na koji predlagatelj planira ostvariti svoje namjere. Vi ste povukli jednu zanimljivu paralelu koja se ticala izbacivanja iz stanova i rekli ste da zbog toga osjećate određeni senzibilitet prema ovim mjerama. Međutim, i vi ste pravnik kao i ja pa znate da većina tih ljudi koji su tada bili izbacivani iz stanova bili su nositelji stanarskog prava, a da stanarsko pravo nije vlasništvo. Zbog čega to govorim? Zbog toga što ovaj zakon da su primjerice ti ljudi izbacivani iz svojih stanova sudskim putem a ne onako kako jesu njih ne bi štitio. Jer ovaj zakon štiti samo one osobe nad kojima se provodi ovrha radi naplate novčane tražbine, a ne i ovrhe protiv kojih se provodi izvršenje nekakvih drugih tražbina, npr. tražbina za predaju u posjed. Znači, ako se protiv vas traži predaja u posjed nekretnine u kojoj ste bili podstanar nema zaštite. I to je onaj dio problematične intencije predlagatelja o kojem mislim da trebamo govoriti. I zato se u potpunosti slažem kada kažete da je ovo prijedlog o kojem treba provesti jednu širu raspravu. I vidjeli ste prijedlog zaključaka koje je uputio Klub zastupnika SDP-a, nadam se da ćete se pridružiti i da ćete podržati ideju da Vlada koja je stručna za pripremu zakona pripremi konačan prijedlog zakona i da Vlada prije toga provede savjetovanje sa svima onima koje ste u svojoj raspravi spomenuli. Hvala. Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Uvaženi kolega Grbin potpuno se slažem s vama da Vlada treba napraviti jedan cjelovit prijedlog izmjene ovog zakona, naravno sagledavajući sve ovo što mi danas u ovoj raspravi kažemo. Bit će danas još mnogo prijedloga vjerojatno i sugestija do kraja dana. Činjenica jeste da izmjene ovog zakona idu samo u cilju da se socijalno zbrinu nekih 100-njak ljudi dosad, 100-njak slučajeva. Što naravno nije za podcijeniti, i jedan problematični slučaj i jedna životna priča i jedna životna tragedija. Ali je isto tako činjenica da masa ostalih slučajeva neće moći konzumirati ovo zakonsko rješenje i da se to ne odnosi na puno veći broj ljudi koji su isto tako jedna životna priča vrlo teška i koje ovaj zakon neće obuhvatiti i neće ih štititi i neće im čak dati ni nekakvu satisfakciju. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Vilibora Sinčića, izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Kolega Horvat htio sam se osvrnuti na dvije teze koje ste spomenuli. Jedna je opet pitanje stanarskoga prava. Nad tim ljudima je izvršen zapravo tihi genocid. Nitijedna vlast nije imala volje riješiti taj problem, problem koji je ostao od bivše države koja je bila kakva je bila. Jednostavno ti ljudi i vlasnici posjednici su prepušteni vremenu, pošto stanarsko pravo odnosno taj status nije nasljedan, čeka se jednostavno da ti ljudi mahom stariji jer su neki tamo i po sedamdeset godina, umru pa da onda vlasnici uzmu svoje nekretnine. A treba napomenuti da ogroman postotak evo nakon mojih konzultacija udrugom jednom koja se bavi stanarskim pravom negdje preko 90% vlasnika takvih nekretnina zapravo su prekupci, ljudi koji su za mali novac i prije više desetljeća došli u vlasništvo tih stanova i koji sada čekaju da uđu i u posjed. Druga stvar, ovih 43% građana koje ste spomenuli kojih je oko milijun sa vrlo malim primanjima do 2.500 kuna i zamislite sada njima baciti još porez na nekretnine. Pitam odakle, odakle će oni to plaćati? Neće. I ono što tražim od svih vas ovdje, nemojte ljudima koji nisu vraćali jer ne mogu, koji neće vraćati jel ne mogu davati nove terete za koje svi znamo da neće moći izvršiti jel to je tjeranje doslovno na ulicu. Nitko ne govori da ne treba vratiti dug, ali ne treba nikoga niti zatući zbog ovakvih nerazumnih nameta. Hvala.

periodu vrlo velika nepravda i ljudska i formalnopravna urađena prema velikom broju ljudi koji su bespravno iseljeni, to danas kažemo deložirani, ustvari oni su nasilno bili izbacivani iz svojih stanova u kojima su živjeli dugo godina i uostalom koje su gradili preko nekih svojih firmi preko ulaganja u tzv. fondovima i to je trebalo biti njihovo vlasništvo i nije ih se trebalo dirati u tom vlasništvu. Međutim, imamo što imamo, njima je sada ponuđeno stambeno zbrinjavanje, međutim problem je što i taj postupak stambenog zbrinjavanja država danas 2016. nije završila. Ja sam upravo danas rekao i postavio pitanje, kako ćemo zbrinuti tih stotinjak ljudi koji su ovdje socijalni slučaj, zato što su deložirani, a da prethodno država nije riješila recimo imam podatak da je u 9. mjesecu ove godine trebalo da se stambeno zbrine 2.800 ljudi. Samo ove godine koje su po određenom kriteriju po prioritetima natječaja trebali biti stambeno zbrinut, to država nije uradila. I zato mislim da je olako ovo obećanje da ćemo iz nekakvih slobodnih nekretnina zbrinuti ovih sto ljudi koji su se našli na udaru ovakvog Ovršnog zakona. Mislim da to nije, da to ne ide u dobrom pravcu. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Klarića. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Horvat, u svom govoru rekli ste citirat ću vas „Interes ovrhovoditelja je što prije se naplatiti, a interes ovršenika što kasnije platiti“, valjda je interes i jednog i drugog da ono što su potpisali i obveze koje su jedan prema drugom dali da ih realiziraju onako kako su se obvezali. Ali nisam se javio na repliku zbog te rečenice nego zbog jedne na kraju vaše rasprave gdje ste se upitali što će se dogoditi kada tom jadniku istekne tih 18 mjeseci. Jednim dijelom se dotaknuo kolega Tulio kada je spomenuo i gradove i općine, kada se ugase i svjetla kamera, kada oni koji su policija nosila jer su štitili kao nečije interese budu se za zadovoljstvom gledali navečer na televiziji, idući ili idućih dana iza toga će se ti isti ljudi pojaviti u nekom gradu ili nekoj općini i tražiti određenu pomoć jer to radimo svakodnevno, mi na terenu u gradovima i općinama. A ima bezbroj takvih slučajeva i ne samo oni slučajeva u ovom smislu koji su uzeli nekakve kredite pa ih nisu vraćali pa su ostali zbog nekakve nekretnine je puno, puno težih slučajeva od ovih. Dakle ako raspravljamo o nečemu onda treba raspravljati o tome da sam ja ili bilo tko od vas ili bilo tko od naših građana preuzeo nekakvu obvezu svjesno, da tu svoju obvezu moramo ispoštovati ukoliko je moguće. Ukoliko nije moguće, ukoliko se našao u takvoj situaciji da je ne može vraćati da mu država i institucije u jednom dijelu, ali preuzimat obvezu za nekoga tko je svjesno ušao u nešto, mislim da je malo previše populistički. U onom smislu mi svi gradovi i općine imamo isto tako ovrhe zbog nekakvih neplaćanja naših građana, ali i nakon tih ovrha nastojimo naći model kako ćemo tim istim građanima pomoći kroz sufinanciranje stanarine, kroz plaćanje raznoraznih davanja. Ali sve ima nekakav razumni rok ukoliko je čovjek zdrav, nije invalid, nije u nekakvim zdravstvenim problemima. Mislim da je jedan razuman rok koji se može odrediti od tih 18 mjeseci rok u kojem bi se čovjek i sam morao izboriti za nekakvu svoju egzistenciju. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Hvala. Uvaženi kolega, ja sam rekao da je u pravilu interes da se postupak ovrhe odulji i oni to i koriste, dakle rade to raznim pravnim sredstvima jer činjenica da ovakvi postupci ovrhe traju preko tri godine, znači da neki traju i duže od tri godine. Znači da ipak interes ljudi koji su pod direktnim udarom Ovršnog zakona i ovršnog postupka da se to sve skupa malo prolongira nadajući se da će oni svoju životnu situaciju i financijsku poziciju možda u međuvremenu poboljšati i to je jedan ljudski odnos prema cijelom tom problemu. Kada ste govorili o šta dan poslije mislim da će ta tema biti vrlo brzo ponovno na dnevnom redu jer mi sa ovim nećemo riješiti suštinu problema. Isto tako bi mogao postaviti i pitanje da li sa ovim zakonom zadiremo i u određene kategorije ustavnosti tog prijedloga. Jer postavljamo pitanje što je sa onima koji su već ovršeni, šta sa onima koji su istjerani iz svojih stanova. Postavljamo pitanje što sa onima koji uredno plaćaju, jesu li u istom položaju kao i ovi koji ne plaćaju, iz raznih razloga? Nismo odgovorili na pitanje kakav tretman imaju obrtnici u cijeloj ovoj situaciji koji cijelom svojom cjelokupnom imovinom garantiraju za svoje obaveze poslovne. I najčešće gube kuće, gube svoju imovinu zbog nekih krivih poslovnih poteza. Da li ih nekakav ovršni, da li ih Ovršni zakon u ovom trenutku štiti na isti način kao i sve ove koji su u jednom trenutku rekli možda i mogu platiti a neću platiti taj kredit nego ću nešto drugo platiti prioritetno. Dakle ima tu niz stvari koje treba riješiti u jednoj ozbiljnoj raspravi. Zato sam i rekao da ovaj zakon, s ovim ne treba žuriti, poruka je poslana da se želi voditi briga o toj kategoriji ljudi ali ne treba stvar uvoditi preko koljena. I zadnja replika je uvažene zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić. Izvolite. **Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče Horvat, pitali ste što sa ovim ljudima nakon 18 mjeseci. Ja samo želim skrenuti pozornost na to da upravo zahvaljujući MOST-u, našoj inicijativi i prijedlogu zakona mi svi skupa ovdje u ovoj sabornici upravo i imamo 18 mjeseci da razmislimo i da donesemo kvalitetno rješenje što sa tim ljudima nakon 18 mjeseci a da pri tome dok mi raspravljamo ti ljudi nisu na ulici što je, podsjetimo se bio slučaj posljednjih godina. Tako da ja vama u biti postavljam pitanje da li je moguće da se vi ne zamarate sa tim pitanje što nakon 18 mjeseci već da upravo na njemu počnete raditi i to već danas ako je ikako moguće. Hvala vam. Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Uvažena kolegice iz MOST-a nisam baš shvatio ovo vaše zadnje pitanje niti koja je moja obaveza da kao zastupnika SDSS-a razmišljam o tome šta nakon 18 mjeseci raditi sa kategorijom ljudi koji su sa bankama loše prošli. Ja mislim da ste vi samo sada sa ovom vašom replikom potvrdili cijelu, dakle cijelo politikantstvo ove teme. Vi ste rekli imamo 18 mjeseci, pa ćemo onda u tih 18 mjeseci naći rješenje šta poslije 18 mjeseci. To ste rekli. 18 mjeseci će ljudi biti u stanu, po ovom rješenju a onda ćemo u tih 18 mjeseci naći rješenje šta iza toga. Prema tome, možda niste tako mislili ali definitivno ste tako rekli. Hvala. Sada ćemo prijeći na sljedeći Klub zastupnika a to je Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Goran Aleksić. Izvolite. Jedna možda mala primjedba samo vezano uz prethodnu cijelu diskusiju. Dozvolite mi da vas podsjetim da je ovo, produžiti ćemo vrijeme, da je ovo predlagatelj ovog zakona Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. Prema tome nije logično tražiti da Vlada radi nakon svih imputa koji dođu izmjene nego to će predlagatelj napraviti nakon cjelokupne diskusije. Evo izvolite kolega, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ja bih volio da svi budemo konstruktivni. Smatram da je jako dobro da je pokrenuto pitanje izmjena Ovršnog zakona. I u tom smislu već kroz Odbor za pravosuđe sam iznio niz prijedloga pa ću ih ovdje ponoviti i malo bolje objasniti. Nije dovoljno izmijeniti samo Ovršni zakon, potrebno je izmijeniti još neke druge zakone, Zakon o potrošačkom kreditiranju, Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o obveznim odnosima. Dakle trebalo bi sve sagledati u paketu i izmijeniti i neke druge zakone da bismo što bolje olakšali položaj potencijalnih ovršenika. Pa bih ja krenuo od početka što je potrebno napraviti ne ulazeći u to u kojem zakonu ali u svakom slučaju sve ovo što ću govoriti ne odnosi se samo na Ovršni zakon nego i na ove neke druge zakone. Prije svega potrebno je ostvariti maksimalnu moguću transparentnost tako da se ne dogodi da ovršenik nema dovoljno informacija o tome što će mu se dogoditi. I kao drugo, sve informacije koje se dostavljaju ovršenicima moraju biti što jeftinije, blizu 0 kuna. Sljedeća stvar koju treba omogućiti jest to da se zabrani prodaja nekretnine ispod dvije trećine tržišne vrijednosti. Dakle to treba svakako ugraditi u zakone da se ne smije prodati nekretnina ispod dvije trećine tržišne vrijednosti. Svakako treba propisati a to će biti vjerojatno sadržaj budućeg Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju da se mora omogućiti osim klasičnih kredita i tzv. walk away opcija, dakle da se omogući svakom dužniku koji želi podići kredit na takav način da u slučaju kada dođe problem da može jednostavno predati ključeve svoga stana banci i nakon toga više nema nikakvoga duga. Dalje, dužnici koji dođu u problem, kada shvate da više uistinu ne mogu plaćati svoj kredit ni na koji način bilo bi dobro omogućiti da se opet zakonski naloži banci da omogući dužniku da u tom slučaju može prodati svoju nekretninu za 80% tržišne vrijednosti. Da se na temelju prodaje nekretnine za 80% tržišne vrijednosti briše založno pravo banke i da se ostali dio od 20% vrijednosti otplati po istim uvjetima po kojima je kredit do tada otplaćivan, to bi uvelike olakšalo položaj svih dužnika a mislim da je vrlo izvedivo. Dalje, znamo da je u kolektivnom sudskom procesu donesena presuda kojom je decidirano riješeno da je 7 od 8 tuženih banaka nezakonito mijenjalo kamatne stope jer su u kreditima ugovorile nezakonit način promjena kamatnih stopa. Nije to jedini slučaj i u svim drugim kreditima u kojima su banke ugovarale promjenjive kamatne stope prije 1. siječnja 2013. godine. Dakle u svim takvim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom banke nisu ugovorile pravilan način promjene kamatnih stopa i svi dužnici u takvim kreditima imaju mogućnost tužbom vratiti svoje preplaćene iznose kamata. Ukoliko dužnik krene tužbom protiv banke potrebno je zakonski odrediti da banka odnosno vjerovnik, ne mora to biti banka, da vjerovnik ne smije izvršiti ovrhu sve dok se sudski proces pravomoćno ne okonča. Kod vraćanja duga znamo da je po Zakonu o obveznim odnosima najprije ide kamata pa onda glavnica, trebalo bi to obrnuti da se najprije otplaćuje dio glavnice, pa dio kamate i tek na kraju troškovi ovrhe. Kamata ne bi smjela priječi visinu glavnice. Javne ustanove koje imaju jake pravne službe njima ne bi smjelo biti dopušteno da koriste vanjsku pravnu službu. Dakle HRT smo već na neki način pokazali kako je to moguće riješiti, međutim to je potrebno za sve javne ustanove tako riješiti dakle ko god ima jaku pravnu službu njemu bi trebalo zabraniti da koristi vanjsku pravnu službu kod ovršnog postupka. To se dakako odnosi i na financijske i na poduzeća koja pružaju financijske usluge, trgovačka društva koja pružaju financijske usluge jer oni također imaju jaku pravnu službu pogotovo za financijski dio poslovanja. Općenito treba smanjiti troškove ovrhe maksimalno tako bi za ovrhe koje su do 5 tisuća kuna npr. troškovi maksimalni trebali iznositi 500 kuna. Tako bi trebalo sagledati sve moguće troškove po nekakvom katalogu i odrediti maksimum troškova ovrhe. Ako se obavlja ovrha trebalo bi spriječiti blokadu računa ukoliko je dužnik solventan. Također bi trebalo omogućiti nekakav minimalni iznos na računu koji mora ostati npr. 1500 kuna. Potrebno je omogućiti također da čovjek koji ima problem s ovrhom može dnevno podići sa svoga računa barem 50 kuna. Ograničiti troškove FINA-e, ovršavati isključivo pozitivni saldo, dakle niti dopušteni niti nedopušteni minus ne bi se smjelo ovršavati. Također, je zakonom potrebno propisati da se ne dopusti bankama da samovoljno određuju minuse. Minusi se moraju ugovarati. Sada bih prešao na dio koji se tiče isključivo Ovršnog zakona, smatram da je to vrlo argumentirani i da možemo na vrlo jednostavan način zaštiti veliki broj potencijalnih ovršenika. ukoliko potencijalni ovršenik ima nekretninu koja zadovoljava isključivo njegove stambene potrebe i potrebe njegovih članova obitelji, dakle radi se o nužnom nekakvom stambenom minimumu, ukoliko na nekretnini nije ustanovljeno založno pravo na takvim nekretninama trebalo bi zabraniti ovrhe. Dakle nužni stambeni prostor, jedina nekretnina bez hipoteke zabrana ovrhe. Druga stvar, ukoliko nekretnina ima založno pravo onda bi trebalo ovrhu sprječavati sve do nekakvog iznosa od minimalno 50 tisuća kuna a ne 20 tisuća kuna kao što je predloženo. Smatram da je 20 tisuća kuna premali iznos da bi se ovršavala kompletna nekretnina. I konačno jedan od za mene najvažnijih prijedloga radi se o situaciji gdje imamo ove kredite koji su ugovoreni s nezakonitim ugovornim odredbama. Dakle, ponavljam u gotovo svim kreditima koji su ugovoreni prije 1. siječnja 2013. godine ugovoren je način promjene kamatne stope na nezakonit način. Ugovoren je na način da se kamatna stopa mijenja odlukom banke. Nisu ugovoreni parametri za promjenu kamatnih stopa, kasnije su banke samovoljno 1. siječnja 2014. godine odredile te parametre i primjenjuju ih ali to je i dalje nezakonito. Zakon o obveznim odnosima je jasan, ugovorne odredbe u kreditima koje se tiču cijene moraju biti ugovorene, jasan je i što se tiče općih uvjeta banaka gdje se banke pozivaju na to da su ugovorile da se promjenama općih uvjeta, da se promjene Po Zakonu o obveznim odnosima također je propisano da opći uvjeti vrijede samo ukoliko su bili poznati u trenutku ugovaranja kredita. Dakle, nikakve izmjene općih uvjeta banaka ne vrijede nakon što je kredit ugovoren. Dakle u svim takvim kreditima, a takvih kredita ima preko 100 tisuća u kojima postoje nezakonite ugovorne odredbe o promjeni kamatnih stopa potrebno je zabraniti ovrhu nekretnine sve dok postoji takva nezakonita ugovorna odredba. Koji dokaz bi banka u tom slučaju odnosno vjerovnik morao dati u ovršnom postupku? Pa dokaz bi bio taj da je ili ugovorom ili aneksom ugovora ugovorio sa dužnikom parametre za promjenu kamatne stope. Ukoliko ne može pružiti takav dokaz onda se ovrha ne smije niti dopustiti. Mislim da je ovaj prijedlog argumentiran, da je legalan i da ga je vrlo jednostavno prihvatiti. A time bismo uistinu zaštitili preko stotinu tisuća dužnika i potencijalnih ovršenika među njima. Moram se nadovezati na sve ovo skupa, sada slijedi i situacija sa nepropisanim načinom određivanja parametara tako da bi trebalo konačno odrediti i metodologiju za određivanje parametara u promjenjivim kamatnim stopama u svim kreditima u kojima to nije ugovoreno i to na način da se na početku ugovornog odnosa odredi fiksni dio kamatne stope i to na način da se od početno ugovorene kamate oduzme promjenjivi parametar u trenutku ugovaranja kredita i da to bude fiksni dio kamatne stope, a ne ono što su banke učinile 2014. godine kada su usred ugovornog odnosa odredile fiksne dijelove kamatnih stopa koji su vrlo visoki, a promjenjivi parametri vrlo niski. To je ta stvar. I još jedna stvar koja bi bila jako bitna jest da se konačno spriječi ovrha takvih nekretnina kao što sam rekao. Znači, Ovršnim zakonom je svakako potrebno propisati da se zabrani ovrha takvih nekretnina sve dok se ne riješe parametri u tim promjenjivim kamatnim stopama. Evo toliko od mene za sad. U stvari htio sam još nešto reći. Postoji još jedna situacija. Imamo ove RBA zadruge. Dakle, RBA zadruge su po svemu sudeći nelegalno poslovale u RH, pa pa apeliram isto tako na ovaj cijenjeni Dom da se Glava IVb. Zakona o potrošačkom kreditiranju primjenjuje retroaktivno. Dakle, potrebne su izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju na način da se propiše da glava IVb. Zakona o potrošačkom kreditiranju vrijedi retroaktivno. Dakle, za sve kredite koji su ugovoreni sa nelegalnim kreditnim institucijama, sa kreditnim institucijama koje nisu imale dopuštenje za poslovanje u RH. Evo toliko od mene. Zahvaljujem. Hvala. I na vaše izlaganje imamo više replika. Prva je onog uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Aleksiću. Vaša rasprava je bila dosta stručna i vidi se da ste na neki način živjeli sa problemima građana, pogotovo koji su bili u problemi ovrha vezano uz stambene kredite, švicarski franak i sve ono što je išlo uz to. Ali ja ovdje moram sada reagirati kao zastupnik i upozoriti i vas i sve ostale kolege i hrvatsku javnost da će se današnje najave ministra energetike Dobrovića o zatvaranju Rafinerije u Sisku reflektirati na taj način da ćemo izgubiti više stotina radnih mjesta i to je samo početak. Nakon Siska past će i Rijeka,

jer vas molim da se držite teme./… Držim se teme. To je tema. Ti ljudi će sutra doći pod ovrhu, zbog toga što i HDZ i MOST podržavaju zatvaranje Rafinerije u Sisku. Mi to ne podržavamo. Mi želimo i sutra ćemo bit s tim ljudima ako treba i na pruzi, spriječiti dostavu nafte u Rijeku. Ne želimo da se naša radna mjesta zatvaraju kako bi se mađarska radna mjesta otvarala i kako bi mađarska kompanija od toga imala koristi. U Hrvatskoj moramo zaštititi i to je pitanje također vezano uz ovaj zakon. Moramo zaštititi radna mjesta kako što više ljudi ne bi dolazilo u situaciju da se na njih ovrha primjenjuje. MOST i HDZ su kapitulirali pod MOL-om i jedino šta me sada zanima da li s time ima veze bivša HDZ-ova vlast, bivši, odnosno zamjenik premijera Karamarko i konzultantica koja je radila za

Kolega Maras i vi i ja znamo vrlo dobro da ste sad zlorabili ovo vrijeme i govorili o nečemu što nije vezano uz temu. Nemojte to raditi! Nemojte to raditi! Naravno da se svi slažemo oko toga da trebamo naša mjesta radna sačuvati, dapače da ih trebamo puno više radnih mjesta nego što ima. Ali nemojte zlorabiti ovu pozornicu za svoje političke govore kako bi slali poruke neke koje nemaju veze sa današnjom temom koja je vrlo važna i koja se itekako tiče mnogih ljudi. Dakle, kolega Aleksić. Nemojte se molim vas sa mnom prepirati. Nemojte mi odgovarati ponovno vas upozoravam. Vi ne možete sa mnom diskutirati, niti mi prigovarati. …/Upadica sa strane, ne razumije se./… Pročitajte Poslovnik. Ja vas, izričem vam opomenu. Izričem vam opomenu

Rekao sam tijekom današnjeg razmatranja, današnjeg zasjedanja. Sljedeći izvolite kolega. Uvaženi zastupnik Peđa Grbin. ovu mjeru koja se odnosi na članak 241. mogli odrediti za čitav dan ili za vrijeme trajanja rasprave, a ne i mjeru iz članka 240. Hvala lijepo. Ja sam je upravo tako i izrekao. Čini mi se da niste me dobro shvatili. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, ako ne znate mjera iz članka 241. je mjera udaljenja sa sjednice. To je mjera koja se izriče za točku ili za čitav dan. Dok se oduzimanje riječi odnosi na trenutno oduzimanje riječi koje zastupnik čini. Dakle, ako želite oduzeti riječ učinite to sada, a ako želite udaljiti kolegu sa sjednice, onda to možete učiniti za čitav dan zasjedanja. Hvala. Čini mi se da ste pogriješili, ali dobro. Nema veze. Nastavimo. Ja vam nisam izrekao mjeru udaljenja sa sjednice. Da, ali kad dobijete riječ. Uvaženi zastupnik Ivan Pernar ima riječ za repliku. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala predsjedavajući. Htio bih ovom prilikom samo reći da je pitanje Rafinerije u Sisku važno pitanje i da kolega Maras, iako je zloupotrijebio odnosno prekršio Poslovnik, smatram da je ipak imao priliku barem 2 minute ukazati na to. A što se tiče izlaganja gospodina Aleksića ha što reći drugo nego da smo izloženi teroru, teroru banaka koji traje od '94. godine kad je centralna banka pretvorena u mjenjačnicu, a kuna je samo bon za euro. I u tom modelu jednostavno novac za otplatu kamate ne postoji. Znači, banka posudi 100 tisuća eura ili franaka, a traži 200. Onih 100 drugih ne postoji. Znači, što se očekuje? Očekuje se od dužnika da vrati više novca nego je posuđeno, a novac se stvara isključivo posuđivanjem. Znači ako smo svi mi dužnici kako ćemo mi kao društvo vratiti više novaca nego imamo? To je vraćanje duga u ovom modelu Sizifov posao. I na kraju krajeva ja sam pitao i gospodina Marića, bivšeg ministra financija, ja ga pitam gospodine Mariću država ima svoju imovinu i ima svoj dug i sad mi vidimo iz godine u godinu da taj dug raste s jedne strane, a s druge strane se imovina rasprodaje. Što će se dogoditi u trenutku kad dug dođe do plafona, a zemlja ostane bez imovine? On mi je rekao da mi ne može to jednostavno ovako objasniti što će se dogoditi. I želim da se prekine ova agonija, da se zapravo zaustavi stečaj po skraćenom postupku koji se provodi nad našom zemljom i našim narodom i da se obustave ovrhe ljudima nad jedinom nekretninom. To je minimum. Ja da se mene pita ja bih obustavio sve ovrhe nad svim sredstvima koje provode banke jer smo izloženi zapravo to što banke rade je terorizam protiv države vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo uvaženi zastupnik Goran Aleksić će odgovoriti, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Pa ja mislim da sam ja iznio niz konstruktivnih prijedloga i da bi bilo dobro da raspravljamo o konstruktivnim prijedlozima a ne o tome što je bilo i kako je bilo jer tako nećemo stići nikuda. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Vilibora Sinčića. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Evo kolega Aleksić ja se uvijek ispočetka fasciniram, da ne kažem šokiram kako se uopće moglo dogoditi da se takvi krediti koji su de facto nelegalni uopće emitiraju, da uopće bankama, 7 od 8 banaka koliko ste rekli uopće pada na pamet da one to mogu napraviti, da uđu u te odnose koji vjerojatno traju godinama, desetljećima, da uđu u njih i onda očekuju da neće nitko to primijetiti, da ih neće nitko sankcionirati. TO nam govori zapravo koliko malo je napravio regulator i koliko je sporo naše pravosuđe a koliko su propatili naši građani. Pitanje je koliko će još proći vremena prije nego se samo ovaj problem riješi, prije nego se primjene neka od rješenja koja ste ovdje izložili, a koja u načelu naravno podupirem. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Hvala kolega Sinčiću. U pravu ste potpuno, nažalost HNB nije učinila ništa da spriječi kredite s valutnom klauzulom švicarski franak kao što je to napravila Austrijska narodna banka. Hrvatska narodna banka nije učinila ništa da spriječi banke u nezakonitom načinu promjenu kamatnih stopa. Hrvatska narodna banka niti dan danas ne čini ništa protiv nezakonito određenih parametara u kamatnim stopama. Dakle, ključ cijelog problema zove se HNB, a nešto manje izvršna i zakonodavna vlast koja ipak ajde ima mali kredit zbog toga jer kod njih je manja stručnost u tome dijelu. I previše je izvršna i zakonodavna vlast dosad bila podložna rješenjima HNB-a i ja se nadam da će to u budućnosti biti promijenjeno. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Irene Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Aleksić pa iznimno mi je drago da ste pokazali jedan potpuno opravdani i zdrav metodološki pristup za razliku od pojedinih kolega koji pokazuju populistički pristup jer ste ukazali na rješenje a ne samo govorili o problemu. Ono što je dobro, ja se sa svim vašim izlaganjem slažem, ali sukus vašeg izlaganja ako mi dopustite je zapravo da je potrebno mijenjati opet cijeli paket zakona, a ne samo ovaj ovršni ali da je ova intencija itekako kvalitetna i dobro je kao što sam rekla metodološki pristupiti tome jer u svakom smislu jedan zakon je vezan uz drugog i ako krenemo s izmjenama ovog zakona već smo otvorili ajmo reći Pandorinu kutiju i samim time onda automatski lančano će vjerojatno ići se i u mijenjanje drugih zakona čija je izmjena čija je izmjena itekako potrebna. Drago mi je da ste pokazali ovaj koncizan, jasan pristup i ja se slažem s vašom raspravom, međutim zanima me da li ste ove prijedloge koje ste sad ovdje iznijeli

za radno tijelo, ako je potrebna neka radna grupa ja sam spreman surađivati u toj radnoj grupi i pomagati u rješenjima. Bolje je rješenja prije amandmana donijeti nego amandmanski rješavati. Evo, to je moj odgovor. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Steve Culeja, izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Mnogi hrvatski građani koji su se našli u nezavidnoj situaciji u ovrhama, u sudskim procesima, koji su se koristili uslugama banaka štedno-kreditnih zadruga i inih drugih mnogi su ušli u te ugovore svjesno i promišljeno sa nekim zadnjim krajnjim ciljem gdje su planirali ostvariti određene koristi. I zbog toga su se našli u takvim situacijama. Međutim, postoji i ona druga grupacija ljudi koja se uslijed nužde nužde i lakovjernosti našla u takvoj situaciji, a u nuždi zbog stanja u našoj državi pa i gubitka posla, plaće i inih drugih pa ovdje pročitati vam jedan Zakon o obveznim odnosima koji bi se mogao primijeniti na ovu drugu grupaciju ne na prvu već na drugu, znači prema članku 329. Zakona o obveznim odnosima „ništetan je ugovor kojim netko koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugoga njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću ugovori za sebe ili za nekoga trećeg korist koja je u očitom nesrazmjeru s onim što je on drugom dao ili učinio ili se obvezao dati ili učiniti. Takav ugovor zove se zelenaški ugovor, na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, o posljedicama ništetnosti i o djelomičnoj ništetnosti ugovora“, pa bi naš utjecaj ukoliko je moguć na niže sudove, a i na Ustavni sud bio koristan po ovom zakonu da se primjenjuje prema ove dvije grupacije građana, a da se ne isključi prva. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Goran Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Nažalost, to o čemu vi govorite kolega je moguće samo sudski riješiti jer teško je utvrditi da je neki ugovor zelenaški, jako teško, znam to iz iskustva. Mi smo o tome raspravljali kada smo pokušavali rješavati problem „Franak“. Međutim, moji prijedlozi koje sam dao baš za izmjene Ovršnog zakona idu upravo u smjeru zaštite svih dužnika koji imaju ugovorene nezakonite ugovorne odredbe. Dakle ukoliko bi se to prihvatilo veliki broj dužnika bio bi zaštićen, sve dok se ne riješe ugovorne odredbe na zakonit način.

Dakle vi ste išli u rješavanje jednog od uzroka i dali ste konkretan prijedlog i dobro je da se vidi želja da se sudjeluje na rješavanju ovih problema u suradnji sa drugim klubom, drugim klubovima. Sustav generira ovrhe. Znači mi se ovdje bavimo posljedicama trenutno, ne uzrocima. Nemam vremena, već su neki prethodnici govorili što izaziva i rast nezaposlenosti, prema tome ova rafinerija ima veze sutra, ona može generirati veliki broj značajan broj nezaposlenih. Oni će početi ne mogu plaćati, bit će ovrhe itd. prema tome to je u pozitivnoj korelaciji. Rješavati uzroke, a ne posljedice. Kako to izgleda konkretno? Dakle u ovom slučaju o kojem je govorio zastupnik Aleksić, banka će ovršiti dužnika zbog i to zbog toga što joj nezakonito je obračunavala mijenjala kamate, kamatne stope i čovjek ne može plaćati veće rate, on ide u ovrhu. ako ovaj zakon ostane samo na ovome što je sada, onda će njega izbaciti iz stana prihvatit će ga socijalna služba 18 mjeseci i ne zna se što će biti dalje. Znači što dalje? Prema tome, ovdje treba konstruktivno pomoći da ovaj zakon odnosno izmjene Ovršnog zakona imaju smisla da riješimo problem. Pa evo ja vas pitam zastupniče Aleksić, ako je Vrhovni sud donio presudu da su banke nezakonito, jednostrano mijenjale kamatne stope zašto se to ne provodi jer ako vi kažete da je oko sto tisuća takvih slučajeva, pa ajmo to sada riješiti da spriječimo budućih potencijalnih tisuće, da obustavimo preventivno djeluju da se ne desi tisuće novih ovrha.

Mađarska je dvama zakonima vratila preplaćene kamate dužnicima i vratila im je razliku tečaja zbog nezakonito naplaćenih tečajnih razlika u njihovim CHF kreditima. Međutim, mi trenutno nemamo niti jednu pravomoćnu presudu osim zadarske presude na koju nije uložena žalbe. Poznato je da je u Zadru jedna presuda pravomoćna gdje je odvjetnica dobila preplaćene kamate zbog toga što je banka nezakonito mijenjala kamatne stope, ali ona je dobila pravomoćnu presudu samo zbog toga što nije uložena žalba na njezinu tužbu na tu presudu. Nažalost, naše pravosuđe je jako sporo u rješavanju tog problema, a situacija je vrlo očigledna. Druga stvar, HNB nije naložila bankama da na temelju presude Vrhovnoga suda koja je vrlo jasna, koja kaže bankama da se one više tako ne smiju ponašati, dakle HNB kao regulator nije spriječila banke da se tako i dalje ponašaju. Banke su i dalje primjenjivale nezakonito povećane kamatne stope i banke su ponovo nezakonito postupile kada su odredile promjenjive parametre u kamatnoj stopi. Parametar promjenjiv i fiksni dio kamatne stope. Dakle ovo tijelo može svakako donijeti zakon kojim bi se riješila preplata u svim takvim kreditima, međutim na koji način to riješiti to je sada malo problematično jer postoji više mogućnih solucija. Jedna od najboljih solucija je jedan članak Zakona obveznim odnosima koji kaže da u slučaju kada ugovorna kamata nije određena, kada ona nije određena ugovorno, da se onda naplaćuje jedna četvrtina zatezne kamate. Mislim da bi to bilo najbolje moguće rješenje za sve dužnike jer postoji uporište u Zakonu o obveznim odnosima. Postoji drugi način da se primjenjuje početna kamatna stopa sve dok se zakonski ne odredi točan način promjene kamatnih stopa. Dakle, morala bi se provesti jedna rasprava da se utvrdi na koji način to rješavati, a bilo bi jako dobro da prije toga postoji nekakva prava pravomoćna presuda. Hvala lijepa. Sada ćemo napraviti stanku do tri sata, a tada će sukladno onome što je najavio predsjednik Hrvatskog sabora, premijer podnijeti izvješće o sastanku Europskog vijeća održanog 20. i 21. listopada. Izvolite kolega Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Samo radi hrvatske javnosti molim pojašnjenje. Dakle mi prekidamo raspravu o Ovršnom zakonu koji je sada u tijeku kako bi nastavili sa raspravom o drugoj točci dnevnog reda koju smo jutros uvrstili? **Reiner, Željko (HDZ)** Upravo tako, tako je najavio predsjednik Sabora. Hvala lijepo. Vidimo se u tri sata.

hvala vam.